Prelazimo na točku 5. To je - Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa, prvo čitanje, P.Z. br. 703 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, politički sustav i Poslovnik. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Zoran Pičuljan. Izvolite. **Pičuljan, Zoran** Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred vama se nalazi Zakon o sprečavanju sukoba interesa, potpuno novi zakon, zakon koji će zamijeniti, ima namjeru zamijeniti zakon iz 2003. godine koji je u međuvremenu u 7 godina, 7 i pol godina primjene noveliran čak 6 puta. No zakon koji u svojim supstancijalnim normama ne odgovara današnjem trenutku i današnjem položaju Republike Hrvatske kao članice kandidatkinje za ulazak u Europsku uniju. svrha odnosno intencija predlagatelja? Prije svega uskladiti ovaj prijedlog, donijeti prijedlog koji je usklađen sa Konvencijom Ujedinjenih naroda o korupciji koja je donesena 2005. godine. Znači nakon početka primjene našega sada važećeg zakona, uskladiti ga sa strategijom ovog Visokoga doma, Strategijom o suzbijanju korupcije koju je Hrvatski sabor usvojio 19. lipnja 2008. godine. Pored toga treća je međunarodna komponenta, a to znači uskladiti zakon sa pravnom stečevinom, sa dosezima što je Europska unija i njezine članice u ovom području, značajno područje učinile. Četvrta je internoga a i dijelom ekstremnog karaktera, a to znači učiti na vlastitome iskustvu, otkloniti, precizirati norme, bolje definirati institute no što to čini danas važeći zakon i pored toga uvažavati ona dobra mišljenja, dobru praksu, dobra rješenja koja se nude u europskom pravnom prostoru, komparirati se i uspoređivati se i onda ne mehanicistički nego unositi ono što je potrebno i što je primjenjivo u našem pravnom sustavu. Tako iz ovog posljednjeg kruga pitanja koje i vlastitoga iskustva i europskih iskustava u stvari se vidi nepreciznost, odnosno nedostatna preciznost današnjeg zakona. svega ona je vezana možemo je podijeliti u nekoliko područja, u krug obveznika koji primjene ovoga zakona o snažnijem definiranju obavljanja mogućnosti ili nemogućnosti obavljanja druge javne funkcije od strane obveznika primjene ovog zakona, odnosno dužnosnika kako ih prijedlog zakona i naziva što nakon prestanka dužnosti kako regulirati položaj negdašnjeg dužnosnika u odnosu na poslovne subjekte s kojima je, u odnosu na tijela u kojima je obnašao dužnosti, poslovne subjekte koji su poslovali sa tim tijelom što sa limitom udjela u kapitalu trgovačkoga društva ostaviti ga, smanjiti ga vezano uz dužnosnika i jedno vrlo snažno pitanje, jako pitanje kako uistinu osigurati neovisnost, dobar izbor, neovisnost i onda i povjerenje u ključnu instituciju ovoga sustava koji se predlaže, a to je Povjerenstvo za suzbijanje sukoba interesa. Pored toga ono što je gotovo stalna boljka hrvatskog zakonodavstva a to je nedostatne sustav sankcija. Ovaj zakon nudi neka zanimljiva i čini nam se barem u prijedlogu kako su raspravljana dosta moguće očekivana učinkovita rješenja. Evo kratko kad prođemo možda dvije, tri rečenice o sadržaju. Prije svega krug primjene obveznika primjene ovog zakona širit će se i na rukovodeće državne službenike. No, u jednom reduciranom opsegu, jer podsjećam da je Zakon o državnim službenicima dosta godina, 2005. godine unio ovaj institut sukoba interesa u hrvatski pravni sustav i ovdje se radi samo o jednom nadopunjavanju vezano uz podnošenje imovinskih kartica, imovinskih izvješća rukovodećih državnih službenika. Rješava se i mogućnost, odnosno nemogućnost obavljanja druge javne funkcije, druge javne dužnosti. Izuzeci su, bi trebali biti propisani samo zakonom, a širenje, isto tako predlaže se širenje sa državne razine na razinu i primjene i na razinu Ograničenjima koja se kao instrumentarij postavljaju u ovaj prijedlog gdje su ograničenja nakon jedne godine od prestanka dužnosti ne smije dužnosnik prihvatiti radni odnos ili imenovanje kod pravne osobe s kojom je tijelo, s kojim je dužnosnik bio u poslovnom odnosu. Pored toga limit udjela u vlasništvu, odnosno kapital trgovačkog društva diže se sa sadašnjih 0,5 na 20%. Propisuje se instrumentarij provjere s time da povjerenstvo nema ambiciju, nema ni pravne mogućnosti da postane ono tijelo koje i presuđuje, ono samo utvrđuje sukob interesa. A sve ono što izlazi izvan njegove kompetencije prosljeđuje i izvještava nadležna državna tijela. Konačno povjerenstvo. Povjerenstvo bi moralo biti neovisno. Predlaže se da se bira temeljem javnoga poziva, da ga bira Hrvatski sabor. Ali da se mogućnosti njegova razrješenja utvrde, odnosno prestanka dužnosti njegovih članova utvrde samim zakonom. zakonom. I naravno nakon svega toga dolazi i sustav sankcija gdje su dvije zanimljive sankcije koje se i ne moraju i ne trebaju nazivati sankcijama. I tu će se vidjeti u daljnjoj raspravi da li one imaju, da li ih je potrebno dotjerivati. Jer to je prijedlog za razrješenje razrješenje imenovanog dužnosnika, odnosno prijedlog opoziva za izabranog dužnosnika. Ova dva pitanja od ovih nekoliko pitanja, a naročito sastavu povjerenstva, načinu njegova izbora natpolovičnom ili dvotrećinskom većinom bila je vrlo burna, žučna rasprava na odborima i vrijedi o tome ponovno raspraviti. To je značajna značajna norma i bilo bi jako lijepo postići u ovome dijelu što veći stupanj parlamentarnoga konsenzusa. Jer povjerenje u ovo tijelo u stvari jest ključni mehanizam provedbe ovoga zakona. To je čini se da uz, zahvaljujemo svima koji su na odboru diskutirali vezano uz i čini nam se da imamo još uvijek dovoljno, dovoljno vremena da unesemo većinu primjedbi i da odgovorimo na sve one dileme koje još uvijek prijedlog ne pretjerano velike, ali ipak dileme koje ovaj prijedlog daje. Zahvaljujem vam. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za Ustav, politički sustav i Poslovnik, potpredsjednik Doma uvaženi zastupnik Vladimir Šeks. Izvolite. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici, gospodine državni tajniče. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na 65. sjednici održanoj 2. veljače ove godine raspravio je Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa. Odbor je prijedlog raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo. Odbor je podržao prijedlog zakona naglasivši da je njegovo donošenje jednog od podmjerila za za zatvaranje poglavlja 23. – Pravosuđe i temeljna ljudska prava. Međutim, u raspravi su članovi odbora iznijeli primjedbe na određena predložena zakonska rješenja. Glede prijedloga da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa može pozvati izabranog dužnosnika za podnošenje ostavke u slučaju kršenja zakona izraženo je mišljenje o mogućoj nesuglasnosti predložene odredbe sa Ustavom Republike Hrvatske, te da bi takva odredba mogla dovesti do svojevrsnoga razvlašćivanja Hrvatskog sabora. U vezi s tim, a po uzoru na zakonsko rješenje Velikoj Britaniji iznesen je prijedlog da bi takve sankcije trebalo izricati povjerenstvo Hrvatskog sabora. Članak 3. stavak 3. prijedloga zakona trebalo bi dopuniti na način da se zakon primjenjuje i na rukovodeće službenike u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. U vezi članka 4. stavka 5. izneseno je mišljenje da je krug povezanih osoba određen preširoko, te da je nejasna formulacija prema kojoj su povezane osobe i sve one koje se mogu smatrati interesno povezanim sa dužnosnikom. Članak 12. stavak 1. potrebno je precizirati na način da je razvidna inkompatibilnost obnašanja dužnosti propisana drugim zakonima. Također glede stavka 3. istog članka izraženo je mišljenje da je preširok određen krug poslova koje dužnosnik može obavljati bez odobrenja povjerenstva. U vezi sa spomenutim odobrenjem povjerenstva postavljeno je i pitanje o metodologiji i kriterijima prigodom davanja, odnosno uskrate takve odluke. Glede članka 13. izraženo je mišljenje da bi načelo zabrane članstva u upravnim tijelima i nadzornim odborima trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova te nadzornih odbora izvanproračunskih fondova trebalo dosljedno provesti kako na državnoj, tako i na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U vezi sa člankom 14. iznijeto je mišljenje o potrebi dopune načina predlaganja članova upravnih tijela i nadzornih odbora na razini jedinice lokalne i područne samouprave. Glede članka 15. i 16. izraženo je mišljenje da se sukob interesa ne može ograničavati na određeni postotak dionica, odnosno udjela u vlasništvu, jer svako poslovanje sa državom može određenog dužnosnika dovesti u sukob interesa. U vezi sa osnivanjem Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa iznesena je primjedba na potrebnu većinu za izbor predsjednika i članova, pri čemu je izraženo mišljenje da bi za njihov izbor trebalo propisati dvotrećinsku većinu. Glede članka 32. kojim su propisani uvjeti za izbor predsjednika i članova povjerenstva izraženo je mišljenje da uvjet iskustvo u području borbe protiv korupcije i sprječavanja sukoba interesa znatno sužava krug osoba koje bi mogle biti izabrane. Također iznesene su i primjedbe na predložene visine plaća predsjednika i članova povjerenstva, te na pravo povratka na rad na iste ili odgovarajuće poslove kod istog poslodavca. U vezi sa glavom 5. kojom se propisuju sankcije za kršenje odredaba zakona, iznijeto je mišljenje da bi trebalo preispitati, odnosno ujednačiti sankcije za imenovane i izabrane dužnosnike. Isto tako odredbu članka 43. potrebno je precizirati na način da je razvidno protiv kojih sankcija je moguće pokrenuti upravni spor. Nakon rasprave odbor je većinom glasova, 6 glasova za i 2 glasa protiv predložio Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak: prihvaća se Prijedlog Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi u prijedlogu zakona na sjednici Hrvatskog sabora i njegovih radnih tijela uputit će se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. Hvala. Imate ispravak netočnog navoda, međutim moram vam reći da je to prvi puta da netko pokušava ispravljati. …/Upadica Nije precizirano Poslovnikom, ali do sada to nije bila praksa u se ne razumije./… To ako je netko napravio krivo je postupio, ne bi trebalo biti, imat ćete priliku u raspravi iznijeti svoj stav. Hvala lijepa. Želi li Odbor za zakonodavstvo uzeti riječ? Da. Uvaženi Emil Tomljanović, predsjednik odbora i saborski zastupnik. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na 115. sjednici održanoj 1. veljače 2011. godine raspravljao o Prijedlogu Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona, na tekst prijedloga odbor podnosi sljedeće primjedbe i prijedloge. Prvo, u članku 2. stavak 2. predlaže se odredbu dopuniti kako bi svrha donošenja ovog zakona obuhvaćala jačanje, odnosno osiguravanje nepristranosti. Na članak 3. predlaže se doraditi izričaj pojedinih odredaba, te preispitati mogućnost da se stavkom 1. obuhvate i predsjednici te članovi uprava trgovačkih društava koji su u cijelosti u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ali uključujući i grad Zagreb. U članku 8. stavku 13. glede dostave obavijesti i dokaza valja izostaviti dostavljanje činjenica. Na članak 34. u stavku 1. uskladiti izričaj s preostalim odredbama, jer se ne radi o imenovanju, već o izboru predsjednika i članova povjerenstva. Na članak 41. predlaže se dopuniti i razraditi odredbe stavka 1. posebno točke 3. i 4., jer su predložena rješenja upitna glede nemogućnosti opoziva, primjerice zastupnika u Hrvatskom saboru, a upitno je može li povjerenstvo podnijeti prijedlog za rješenje, za razrješenje primjerice člana Vlade Republike Hrvatske, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske ili Hrvatskom saboru. Na članak 42. odredbu stavka 4. dopuniti tako da bude razvidno da se radi o dnevnim novinama koje se prodaju na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. I u članku 50. predlaže se međusobno preispitati stavak 1. i 2. kako ne bi bili u međusobnoj suprotnosti. (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice i kolege, odbori, u zaključcima odborima se sumarno, stručna služba odbora sumarno, kratko iznosi sadržaj rasprave na odboru. Kada bi se u izvješću odbora o nekom prijedlogu zakona vidjela cjelokupna rasprava onda bi trebalo jednostavno samo prenijeti u izvješće cjelokupni sadržaj sa sjednice radnog tijela odbora, fonogram sa cijele sjednice i to bi bilo onda izvješće sa rasprave. Dakle, ad literam kompletni sadržaj sjednice odbora. Iznose se jasno skraćene verzije kako ih vidi stručna služba u glavnim crtama. Sigurno da se ne može sve izostaviti. Ako ste pažljivo čitali onda bi vidjeli da je onaj, vi aludirate na mišljenje prof. Smerdela, da je to upravo na prvom mjestu iznijeto. Da su članovi odbora iznijeli primjedbe, ja ne govorim koji, ja ne citiram pojedinog prof. člana odbora, vanjskog člana, nego kažem što je to ono što se odnosi na razvlašćivanje Hrvatskog sabora u nesuglasju sa Ustavom. To piše tu. Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Prije je rekao prof. Barbić o nama bi se pisalo samo da nekoga zgrabimo za vrat, a ja sam mu htio replicirati pa budite sretni da ne pišu o vama. Jer da ste zastupnik nikoga ne bi trebali zgrabiti za vrat, a unaprijed bi svi pisali u najmanju ruku da ste bandit, kriminalac ili ne znam što drugo. Međutim, pustimo sada tu opasku. Zasigurno je nama ovaj Zakon o sukobu interesa potreban. Potreban nam je jedan novi zakon. Ali isto se slažem i sa ovim obrazloženjem odbora ne takav zakon. Taj novi zakon isto tako ne smije biti posljedica jedne paranoje koja naprosto vlada da baš svi, ama baš svi, koji su u politici su kriminalci, banditi već jasno to treba biti jedan zakon koji će moći nadgledati ponašanje dužnosnika, ali gdje iznad ovoga Sabora ne može biti neko kvazi-tijelo koje će imati veće ovlasti i od hrvatskog Parlamenta i koji će samim time biti nadređeno i Vladi i ministrima i hrvatskom predsjedniku i svim drugim institucijama u RH. Jednom riječju ovo tijelo ne smije biti i sud i SIS i UDBA i USKOK i istražitelj i državni odvjetnik i komunistička ne znam komisija za porijeklo imovine i sud partije i inkvizicija i sve to zajedno. Jednostavno u to ne smijemo pretvoriti ovo tijelo. Jednom riječju zastupnika razumljivo može razriješiti samo ili mogu ga razriješiti samo građani i može ga razriješiti sud. I nitko van toga. Ja se isto tako slažem da su neki ljudi u politici potkradali državu, ista stvar na lokalnoj razini, ista stvar u ista stvar u javnim sustavima bilo dole, bilo na državnoj razini. To je sve točno, ali zato imamo sudove i onda te ljude valja tužiti, valja usuditi, ali se ovaj Sabor, slažem se s ovim obrazloženjem, ne smije marginalizirati, ne smije se razvlastiti. Nažalost, ta praksa u ovoj zemlji dugo vremena Najprije smo razvlastili Sabor i dali nevjerojatne ovlasti izvršnoj vlasti, a sada u zadnje vrijeme dajemo nekim kvazi-institucijama. Ja sam apsolutno da se regulira sukob interesa, želim samo naglasiti da je IDS još '96., mislim da je to bio prvi takav pokušaj, predložio takav neki zakon. Nije to tada prošlo, ok nije bitno. Ali ono što je bitno, to je dobro, da je ovaj zakon u ovom trenutku u prvom čitanju. Ja se slažem da je to bitan zakon, iako se s druge strane bojim da će on malo toga riješiti. Ova jadna, da ne kažem pokradena zemlja, zaslužuje jasno da ima i poštenu vlast i poštenu opoziciju i pošteno pravosuđe i poštenu lokalnu samoupravu. Jednom riječju da ima poštenu i uspješnu bilo lokalnu bilo ovu državnu vlast. Ono što mene najviše smeta kada jednostavno putem zakonskih tekstova omogućujemo jedan povlašteni monopolni položaj na tržištu. I nije bitno da li je riječ o nekim firmama iz Istre, bilo nekim drugima u kojima se u zadnje vrijeme dosta spekulira i govori. govori. Nikoga ne želim sada posebno apostrofirati. Bilo da projektiraju, bilo da financiraju isto pod tim uvjetima, ali je potrebno isto tako još nešto da nam, kad već govorimo o tom kriminalu, i Austrija i Švicarska i Lihtenštajn i što ja znam tko sve ne, dostave tajne račune preko kojih se jednostavno kupovalo nešto ili prao novac. Gdje je Hrvatska danas? Ja ću reći to samo u jednoj rečenici. Nažalost, pokrali su ovu zemlju naši najbolji sinovi, oni koji su srušili Jugoslaviju, potom su pokrali Hrvatsku. Hrvatsku. Neka su srušili Jugoslaviju, Hrvatsku nisu smjeli krasti radnim danom da bi se nedjeljom ispovijedali. Što je najveći gospodo sukob interesa 2011. godine? Da li su to crni fondovi? Nisu. Da li je to, što ja znam, javna nabava? Kažem ni to nije. Pretvorba? Ok, ali ni to nije. Ja mislim da je najveći sukob interesa upravo ovo privilegiranje nekoga, dovođenje nekoga u povlašteni položaj kroz recimo pozitivne propise. I to danas je naprosto na djelu. S druge strane, vi danas ili mi između sebe možemo sve. Može svatko pljuvati po Kajinu, po vama zastupniče, po gospodinu Šeksu, po gospodinu ne znam Liniću, gospođi Kosor, po Milanoviću, ali ne smijete 2 stvari: posumnjati u hrvatske tajkune, to je broj 1., i u neke medije da ja ih sada ne apostrofiram pa da me opet ne tuže. E, da vidim tko se to može upustiti. I što bi onda to značilo mogu na osobnom primjeru prepričavati. Da su ti neki tajkuni, mediji daleko moćniji i od najreprezentativnijih institucija u ovoj državi budite uvjereni u to ne mora nitko sumnjati. To je naprosto istina. Svakome od nas svatko može reći ti si ovo ili ono, bandit, korumpiran, lopov, ratni zločinac, ali reci ti to nekome u medijima ili nekome iz kapitala e onda loše ćeš se provesti. Znači, što je najveći problem i najveći sukob interesa u ovo vrijeme? To je pisanje zakona za jednu konkretnu skupinu i onda time osiguravati, ili njima, osiguravati neku povlaštenu poziciju na tržištu. Da se vratim međutim zakonu. Čovjek može biti u politici 20 godina i ne mora imati ništa, može biti 20 dana i imati sve, može biti tobože apolitičan, a da mu politika opet sve namjesti kroz neku neku neki poslovan odnos, a može se isto tak predstavljati svo vrijeme neovisan pa kada dođe dan onda će morati te određene pogodnosti naprosto vratiti. Primjedbe, prvo članak 3. ja se isto ovdje slažem da treba proširiti krug dužnosnika, ali i kojim. Predlažem da se tu uvrsti ne samo direktore javnih sustava na lokalnoj razini, nego i suce i državne odvjetnike, i premijerkinim savjetnicima. Netko

Mislim ovo što se zbiva u HRvatskoj, jasno, prolazile su i mnoge zemlje u Europi. Međutim, ako u jednoj Austriji netko ukrade milijardu eura ili sto milijuna to se primjeti, ali Hrvatsku to razori. Zašto sam spomenuo suce i državne odvjetnika, pa i pravosuđu korupcije kao i drugdje, nemojmo se sada naprosto zavaravati da toga nema. Članak 3. stavak 1. točka 31. ovdje se kaže: "Predsjednici članovi uprava trgovačkih društava koji su u cijelosti u državnom vlasništvu". Što ako država ima recimo 75% udio neke tvrtke, zašto taj ne bi bio tretiran na isti način kao zastupnik recimo koji u pravilu na malo što utječe malo što utječe ako ima tih 0,5% u nekom tom trgovačkom društvu. Sudjelovanje u nadzornom odboru. Ja vas uvjeravam gospodo da ovo razvlašćivanje Sabora sa čime sam počeo jednostavno nije produktivno. Zar je bolje recimo da u jednoj INA-i to ću sada konkretizirati da budu ljudi iz ... a Croatia osiguranju ljudi iz Konzuma od recimo dužnosnika. Pa ovi ih misle preuzeti. To smo imali prilike sada čuti prilikom kupovanja dionice INA-e gdje se kaže za jednu tvrtku da namjerava preuzeti 18, 20 ili ne znamo koliko posto Zar to nije sukob interesa? To je kao da ovce date na povjerenje vuku. Iako će netko reći da su i ovi mali vučići iz redova dužnosnika učinili također pomor u tom toru ili štali. Povjerenstvo kaže se mora biti depolitizirano itd. pa zar gospođa recimo, ja neću reći da je netko kriv, ne, ali samo vis a vis paralele gospođa Tomić nije bila depolitizirana, neovisna, pa onda tko vam jamči da će ovi sutradan koji se ovdje imenuju biti pošteniji od naših političara koji su danas na čelu tog tijela ili da to zapravo jesu. Jučer ili prekjučer npr. odvjetnik gospodin Nobilo rekao da su političari gori od kriminalaca. Otprilike tako. Ima nešto i u tome, jer ekipi na vlasti je bilo lako ne znam jednim potezom doći do 5, 10, 15 milijuna ovoga ili onoga, bandi je to daleko teže, makar sam mu ja odgovorio da kada bi se stvarno radila neka anketa anketa ni odvjetnici se ne bi baš dobro proveli, ali sigurno da ima više potištenijih ljudi u politici nego u odvjetnicima. Tako otprilike, pa neka me netko prozove. Ili primjer, neovisan gospodin Krstičević savjetnik premijerke. Zato sam rekao da treba i savjetnike premijerke ne samo predsjednika uvrstiti. Sa državom je čovjek odradio 600 milijuna kuna. Možda je zadužio državu. I je. Za vrijeme rata u 4. gardijskoj brigadi. Ali mislim da mu se i država na neki način odužila. Ili neki drugi savjetnik, gospodin Škegro, ili neki drugi ljudi iz Vlade koji su nedavno izabrani itd. puno je njih recimo bilo u jednom trenutku neovisnih, ali kada su trebali bilo da bi nešto stekli itd. vrlo jasno su se decidirano izjašnjavali da su članovi u ovom trenutku vladajuće stranke. Članak 6. str. 7. stavak 4. kaže: "Postupanje dužnosnika u dvojbi u postojanju sukoba interesa da nakon izbora imenovanja na javnu dužnost, dužnosnik je uredu urediti svoje privatne poslove kako bi se spriječio predviđeni sukob interesa" itd. pa se dalje onda govori da treba prenijeti ili svoje poslove tzv. odvjetničkim uredima. Mislim, problem je daleko veći ako Sabor nekome piše zakone nego kada se to prenosi tim uredima iako i ovo je u najmanju ruku upitno. Pa zar netko misli npr. sutra neka bude izabran u Parlament da će neće mi zamjeriti ako ga spomenem gospodin prepustiti nekome vođenje tvrtke da on to neće činiti ili da ne čini nakon izbora 2009. godine. godine. Članak 15., 16., 17. članstvo u upravnim tijelima i nadzornim odborima. Čitajući ovako zapravo izgleda da mi blokiramo da itko iz gospodarstva uđe u politiku. Mislim nisu svi u gospodarstvu po ključu pretvorbe ili ne znam čega. Da ne zaboravim, prije sam spomenuo savjetnike premijerke koji bi isto tako trebali biti uključeni u dužnosnike, kao i predsjednikovi savjetnici. Što sa članstvima uprava ako nemaju dionica pređu recimo u politiku, a čeka ih mjesto u tvrtci? I onda se kaže ne možete ići godinu dana. A što je sa onima koji iz udruga poslodavaca ulaze u politiku, gospodarske komore itd.? godinu dana će biti ne znam na onom paušalu ili kako da ga nazovem pa onda se normalno mogu vratiti. Postavljam si pitanje da li neka tvrtka u kojem dužnosnik ima 0,5 ili 10 ili 15% može raditi neki posao sa javnim vlastima? A zašto ne. zar se posao ne može dobiti na javnom natječaju pošteno. Zar tu tvrtku i tih 50, 100 ili 150 ljudi treba uništiti? Zar ne bi trebalo možda brinuti i o tim zaposlenicima? Ako nemate posla, ako ne radite, pa i vi ćete u stečaj. I što ste napravili? Subjekt ste naprosto izbrisali. Članak 19. trajanje obveze itd. ne stvarajmo onda, znate ako to kažemo ne smijete problem oko umirovljenja tih ljudi. Pa nije poanta ono što sam rekao jednu godinu da dobiješ onu apanažu, 6 mjeseci punu plaću, 6 mjeseci 50% pa da se onda opet zaposliš u onoj tvrtci sa kojom si ranije poslovao ili gdje si bio nego da naprosto onda nigdje ne budeš, da možeš reći eto zbog toga sam u politici. Ono što je daleko bitnije to je privatizacija banaka, T-HT-a, hotelskog sektora, svi direktori koji su tamo bili kroz pretvorbu nastavili su raditi za nove vlasnike. Da ja ne spominjem T-HT reći ću ovaj primjer direktora Liburnije koji ostaje kod gospodina Ostoje itd., itd. vidim da ovo sada niže. Znači nije problem zakon, zakon treba, ali treba naprosto voditi o svim tim momentima računima da se ne uništi poslovne subjekte, a da se unaprijed ne definira ljude koji su u hrvatskoj politici. A lopove jasno, imamo državnog odvjetnika, imamo sudove, njih treba maknuti. Hrvatski sabor je utvrdio 8. listopada '91. godine što je prihvatilo i međunarodno pravo i Vijeće sigurnosti da se Jugoslavija raspala, a oni koji su je opljačkali to su oni koji su izvršili oružanu agresiju na Hrvatsku, to je Srbija i Jugoslavenska armija. Oni su opljačkali Hrvatsku. zato budite oprezniji malo sa time jer podkontekst vaše tvrdnje je bio da oni koji su stvorili Hrvatsku, koji su oslobodili Hrvatsku da su oni Hrvatsku i opljačkali.

zato sam dužan dati objašnjenja kao predsjedavajući sjednice na jednu moguću vrlo opasnu tezu i želimo ovdje da to gospodine Kajin, da to demantirate ili potvrdite. Ako to vi ustvrdite da oni koji su oslobodili Hrvatsku i stvorili Hrvatsku da su oni opljačkali Hrvatsku onda će to biti jedan teži moralni pristup izrečen u ovom Parlamentu. Izvolite, gospodine Kajin. Ja znam da to vi gospodine potpredsjedniče smatrate personifikacijom hrvatske državnosti kao što ste to nedavno iznijeli u hrvatskom listu i ponovili u još nekim drugim medijima. Međutim slažem se, trebam se možda korigirati, možda sam bio neprecizan na način da neki koji su stvorili ili stvarali Hrvatsku državu sudjelovali su i u pljački Hrvatske države. Pet dana u tjednu pljačkali, a sedmi dan se ispovijedali. Teška uvreda. Da ste osloboditelje Hrvatske nazvali pljačkašima Hrvatske. **Kajin, Damir (IDS)** Ma nisam ja spominjao ni osloboditelje ni branitelje ni nikoga tko je krv lio i tijelo dao za ovu državu

Naravno da nikada, ali apsolutno nikada neću dozvoliti nikome da kaže da su Hrvatsku pokrali, Hrvatsku zemlju da su pokrali ponajbolji hrvatski sinovi. Ne, nisu ju pokrali ponajbolji hrvatski sinovi nego lopovi i oni su u zatvoru. I još nešto, govoreći o Hrvatskoj govori kako je ovo jadna zemlja. Ne, nije to jadna zemlja, nije ova Hrvatska bila jadna ni 50 godina pod komunističkom vlašću, nije bila ova Hrvatska jadna ni kad se borila za svoju samostalnost i nikad neće biti jadna jer je ponosna i uvijek će biti ponosna Hrvatska. Kome to smeta meni je jako žao. A još nešto što se tiče Nobila, a i Kajina, kažu treba slušati tko govori, a ne što ali to je jako teško. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospođa zastupnica Tanja Vrbat, izvolite. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala. Kolega Kajin, ispravit ću vaš navod sljedeći kad ste rekli da je ovo tzv. razvlašćivanje Hrvatskog sabora nije produktivno. Ja smatram da to nije točno, ne da nije produktivno nego nije ustavno i mislim da smo svi toga svjesni ovdje. I ja se čudom čudim i žao mi je da moram reći sljedeće. Gospodine Pičuljan, vi ste branili ovaj prijedlog zakona sad ovdje i kandidat ste za suca Ustavnog suda. Ja se zaista tome ne mogu načuditi. Budimo kolegice i kolege oprezni kod povijesnih ocjena jer izreći tvrdnju pa i slikovito da su najbolji sinovi hrvatskog naroda koji su stvarali Hrvatsku u isto vrijeme pet dana toga pljačkali Hrvatsku, to su

ako ovo slušaju recimo, slušaju pretpostavljam brojni hrvatski branitelji onda će oni reći pa šta je to u Hrvatskom saboru se govori da smo mi koji smo najbolji sinovi hrvatskoga naroda kao branitelji i stvaratelji Hrvatske…

Treba mnogima malo poduke o elementarnim stvarima. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Emil Tomljanović.

Uvažene kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Evo pa na samom početku ću kazat da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa. Zakon je u redovnoj saborskoj proceduri dakle u prvom čitanju. Možda je i u tom smislu bitno istaknuti da je po prvi puta ova problematika odnosno sprečavanje, Zakon o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti donesen 2003. godine i od tada gotovo svake godine su bile izmjene i dopune, dakle mijenjali su se instituti, šest puta je to učinjeno što je evo i u tom smislu odgovor na pitanje odnosno sasvim sigurno što se tiče ovih instituta nije ih lako urediti i potrebno je pronaći pravi model da bi se svi ovi instituti koji su u ovom zakonu na odgovarajući način i uredili. Naime, po svojoj definiciji sukob interesa postoji kada su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti sa javnim interesom, a posebno kada privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti, odnosno kada privatni interes dužnosnika utječe ili može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti. Dakle, iz sam definicije sukoba interesa vidljivo je da je predmetnu materiju uistinu nije jednostavno zakonom urediti jer su mogućnosti sukobljavanja privatnog i javnog zapravo toliko velike da je i u određenim segmentima to i nemoguće učiniti. Dakle, i to na način da se sve te situacije urede zakonom. upravo zbog važnosti instituta u oblasti sprječavanja ma kakvog koruptivnog ponašanja državnih dužnosnika potrebno je učiniti i dodatni napor kako bi se predmetna materija uredila na najbolji mogući način,

koncipiran je na način da uvodi nova rješenja koja bi trebala učinkovito razriješiti nedostatke koji su se u prvom redu javili u primjeni važećih zakona, ali i unaprijediti koncept razumijevanja i sprječavanja sukoba interesa u konačnici pravovaljano djelovati na suzbijanje korupcije ili koruptivnog ponašanja u Republici Hrvatskoj. Od tih uočenih nedostataka u primjeni zakona posebno treba istaknuti, dakle tri instituta a koji predloženi zakon definira na različit način od prijašnjih zakonskih rješenja. Ima dosta novih zakonskih rješenja ili različitih od onih kakvi su to bili uređeni do sada u zakonskom tekstu. kada bismo ih brojili negdje oko osam ili deset uistinu novih instituta. Međutim, ova tri čini mi se izuzetno važnima, odnosno ona koja su krucijalna ili najbitnija u smislu izmjene zakonskih odredbi. Dakle, u prvom redu radi se o pod jedan dakle nedostatak učinkovite provjere izvješća o imovnom stanju dužnosnika. To je ta imovinska kartica i sve ono što je vezano uz imovinsku karticu a što se razrađuje zakonom. Drugi institut je jačanje neovisnosti povjerenstva odlučivanju o sukobu interesa i uklanjanje političkog utjecaja na sastav i rad povjerenstva. Dakle, to je taj novi model u smislu funkcioniranja i imenovanja samog povjerenstva uistinu bitno različit nego kao što je to bilo uređeno do sada zakonom. I treće, dakle uočen je nedovoljno učinkovit sustav sankcioniranja pa onda u ovim novim zakonskim rješenjima imamo dakle prošireni krug sankcija. O nekima od njih, dakle je već i bilo dosta riječi i u uvodnom izlaganju, odnosno uvodnom obrazloženju državnog tajnika, a u izvješćima radnih tijela dakle odgovora Hrvatskog sabora. Što se tiče prvog instituta, dakle ili učinkovite provjere izvješća o imovinskom stanju dužnosnika. Dakle, mogućnost provjere podataka izvješća o imovnom stanju dužnosnika, provjera vjerodostojnosti imovinske kartice jedna je od osnovnih novina predloženog zakona. Provjera podataka iz podnesenih dakle prijava dužnosnika samim zakonskim rješenjima može biti prethodna ili administrativna provjera, te redovna provjera. Za obavljanje provjera povjerenstvo može tražiti podatke ne samo od nadležnih tijela Republike Hrvatske već i od međunarodnog udruženja ili strane organizacije. Ide se i za tim da povjerenstvo ima i ovlasti i mogućnosti zatražiti sve podatke kako bi podnesena imovinska kartica uistinu bila vjerodostojna i kako bi odražavala dakle

uočeni su tu nedostaci, isticane su te primjedbe. Primjedbe u smislu da nakon podnesene imovinske kartice, nakon dakle deklariranja imovine dužnosnika povjerenstvo nije bilo u mogućnosti temeljem zakonskog uporišta nakon toga zapravo učiniti nešto da bi se to na pravi način moglo provjeriti, usporedit podatke i eto u tom smislu ova izmjena daje veće mogućnosti samom povjerenstvu da se aktivno, može imati dakle aktivnu ne samo ulogu već da može u svim onim spornim situacijama samo svojim natalitetom, svojim djelovanjem provjeriti stvarno stanje deklarirane imovine svakog državnog dužnosnika. Drugo, dakle. Predloženim zakonskim rješenjem jača se ne samo neovisnost povjerenstva, dakle neovisnost već se i uklanja mogućnost političkog uticaja na rad povjerenstva. Jer se povjerenstvo definira kao samostalno državno tijelo. U tom smislu ima i zasebna financijska sredstva. Članove povjerenstva po predloženim izmjenama bira Hrvatski sabor na temelju liste kandidata koju sastavlja Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora. Mandat je pet godina, a među potrebnim uvjetima uz predsjednika i članove povjerenstva propisuje se ne samo da netko nije član političke stranke već da nije bio član političke stranke posljednjih pet godina od kandidiranja za predsjednika i člana povjerenstva. Dakle, uistinu jedna nova koncepcija, novi model, nova zakonska definicija povjerenstva. I predlagatelj, dakle resorno ministarstvo i Vlada je uistinu ovim zakonskim rješenjem, dakle definirala povjerenstvo u smislu njegove i samostalnosti s jedne strane i maksimalno koliko je to god moguće od uticaja direktno politike pod navodnike na način da više dakle saborski zastupnici kao političari nisu po predloženom, po samom prijedlogu dakle članovi samog povjerenstva i zakonom se detaljno regulira način izbora članova povjerenstva tko može biti, kako se obavlja u formalnom smislu izbor samih članova povjerenstva. Te osnovne stvari su samim zakonskim prijedlogom učinjene. Međutim, naravno radi se o prvom čitanju. Zakon je u prvom čitanju, redovnoj saborskoj proceduri. I sve ono što je bilo kazano u raspravama na matičnom radnom tijelu, na odborima mislim da će predstavnici predlagatelja dodatno uzeti u obzir i možda razmisliti u nekom segmentu, dakle još precizirati ove odredbe kako bi se otklonile sve one primjedbe koje mogu uslijediti, a neke od njih su bile vezane odnosno okarakterizirane kao primjedbe ustavno-pravne naravi. I treći institut koji treba zasigurno naglasit kao bitnu izmjenu u predloženom zakonskom tekstu, dakle odnosi se na same sankcije. Što se tiče sankcija za kršenje ovog zakona, krug sankcija se povećava, i to na način da ih sada možemo sistematizirati te četiri osnovne ili četiri, dakle prva od njih je obustava dijela neto plaće, zatim …/Ne razumije se./… odluke na trošak osobe, treće prijedlog za razrješenje imenovanog dužnosnika od javne dužnosti i četvrto je poziv izabranom dužnosniku za podnošenje ostavke za obavljanje javne dužnosti. Što se tiče proširenog kruga sankcija, dakle pod tri, četiri mogućnosti poziva izabranom dužnosniku za podnošenje ostavke za obavljanje javne dužnosti, a isto tako što se tiče prijedloga za razrješenje imenovanog dužnosnika od javne dužnosti, uistinu su bile stručne rasprave na radnim tijelima, one su pretočene u izvješće odbora kojeg smo i pročitali na plenarnoj sjednici, o njima će dakako predstavnici predlagatelja i dodatno dodatno razmisliti u smislu da se predlože rješenja zakonska koja bi otklonila sve one nedoumice, ili nepreciznosti ili eventualno prigovore, pa i ustavnopravne naravi kako bi se i ovaj institut dakle uklopio u cijelu tu strukturu zakona i kako bi se naposljetku dakle pri izradi konačnog prijedloga ovoga zakona odabrala i predložila najbolja moguća rješenja. Zaključno, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire ovaj prijedlog zakona, ovaj prijedlog zakona je potrebno donijeti, ne samo radi usklađivanja našeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, ne samo radi ispunjavanja mjerila u poglavlju 23., nego je uistinu u našem društvu potrebno na najbolji mogući način regulirati pitanja sukoba interesa i to zbog razloga da bi se upravo zakonskim tekstom, zakonskim rješenjima otklonila sva, sve one mogućnosti korumptivnog ponašanja

to biti i ubuduće i ovaj zakon treba imati onu svoju dodatnu snagu prevencije, ili preventivnog djelovanja, jer kada jasno razradimo i propišemo pravne institute koji nam razrađuju sve ono što je bitno kada govorimo o sukobu interesa, i kada je to svima poznato, onda je uistinu ta preventivna uloga samog propisa i rada povjerenstva isto tako bitna. Dakle nije to samo tijelo koje se bavi sankcioniranjem i utvrđivanjem da li je netko od državnih dužnosnika povrijedio koju odredbu zakona, nego upravo ono tijelo koje će svojim djelovanjem, primjenom instituta koji su propisani ovim zakonom onemogućiti ili preventivno djelovati da se ma koji oblik korumptivnog ponašanja državnog dužnosnika ne dogodi, i da se uklone svi rizici korumptivnog ponašanja, koji se mogu, koji se događaju prilikom obnašanja dužnosti državnog dužnosnika, bez obzira o kome se radilo. Zaključno, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u prvom čitanju podupire ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, HSU-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, gospođe i gospodo zastupnici. Pred nama je zakon kojega će klub HNS-a i HSU-a podržati, međutim želimo ukazati na nekoliko stvari za koje držimo da iziskuju raspravu, da iziskuju dodatno razmišljanje i popravak teksta do faze drugog čitanja. Prije svega želimo upozoriti na činjenicu da je ovo jedan od rijetkih zakona koji se u 8 godina 7 puta mijenjao, i da to svjedoči da se zapravo ili vrtimo u krug, ili da nam je trebalo punih 8 godina da dorečemo sustav zaštite jednoga područja koje se zove javni interes. E sad, nisam sklon vjerovati da je to bilo zbog toga što doista nismo znali što valja a što ne valja, prije bi bilo da je sve te promjene koje smo izveli do sada, da su izvođene manje-više zbog toga kako bi se stvorio dojam da se sistem unaprjeđuje, a zapravo smo bili svjedoci da se ništa krupno u primjeni ovoga modela nije ni dogodilo. Svojedobno kada je materija sprječavanja sukoba interesa uopće ušla u orbitu javnoga razgovora i kad kad je procijenjeno da postoji potreba da se to definira zakonom, rečeno je da je sukob interesa jednog od prostora u kojemu se događaju najveće zlouporabe u javnome prostoru, i da će upravo donošenje ovoga zakona, odnosno onoga zakona prije biti ta poluga koja će spriječiti dalju eskalaciju, odnosno spriječiti one političare, odnosno javne dužnosnike da zlouporabljuju svoju poziciju, da povlaštenim informacijama ili nekim drugim djelovanjem pogoduju privatnim interesima. I koji je saldo zapravo u tih 8 godina? Koliko je doista ljudi odgovaralo i zašto? Na koji način je povjerenstvo koje je bilo nadležno da prati provedbu ovoga zakona uopće reagiralo? U nekoliko slučajeva mogli smo se osvjedočiti da je povjerenstvo funkcioniralo kao jedno produženo tijelo stranačke politike u kojemu nije uopće bitno kakvi su argumenti posrijedi i kakvi su dokazi posrijedi, već tko ima više glasova. To nije naravno dobro, i taj model na žalost ostaje i u ovome zakonu. Povjerenstvo će se i dalje birati običnom većinom Hrvatskoga sabora, što znači da stranka ili stranke na vlasti bez ikakvih problema u povjerenstvo mogu instalirati dovoljan broj ljudi koji će, ako partija tako odluči, ignorirati činjenice i dokaze. A je li to nam to stvarno interes? Pa zar ne bi zapravo logika trebala biti upravo suprotna? Da štiteći interes Hrvatskoga sabora prije svega, kao onoga koji donosi ovaj zakon, štiteći dignitet Hrvatskog sabora u kojemu sjedi 153 državnih dužnosnika, ustanovi model izbora članova povjerenstva na način koji će zapravo tražiti višu razinu suglasnosti, konsenzus. Zašto dvotrećinsko glasovanje u izboru članova povjerenstva ne bi bio mogući izlaz iz te situacije? Predlažemo predlagatelju da dobro razmisli o tome jer će to biti jedan od osigurača kojim će omogućiti povjerenstvu da prema novim standardima koje uvodi, dakle potpuno novi zakon, svoju javnu funkciju ispuni na najbolji mogući način bez ikakvoga straha ili opasnosti da će povjerenstvo kao što je to dosad nekoliko puta bio slučaj biti percipirano u javnosti, a percepcija je osnovna stvar u obavljanju javnoga posla, kao produžena ruka nečije stranačke politike. I drugo, upozoravamo da je hrvatska inačica definicije sukoba interesa zapravo nedorečena. Naime, mi u Hrvatskoj sukobom interesa smatramo samo i isključivo situaciju u kojoj se javnome interesu nanosi šteta za račun privatnoga. A zaboravljamo da je također i javnome interesu moguće nanijeti štetu s druge razine tzv. javnog interesa. Dakle, da postoji sukob javnog-javnog koji također može proizvesti veliku štetu. O čemu se radi? Prije godinu i pol dana ili čak i nešto više upravo Povjerenstvo za sukob interesa jedan je grad prijavio slučaj kojega je povjerenstvo odbilo utvrdivši da se u tom slučaju ne radi o sukobu javnog i privatnog prema tome da nije nadležno. A o čemu se radilo? U Županijskome poglavarstvu u to doba, dakle još je postojalo Županijsko poglavarstvo, sjedio je čovjek koji je ujedno i čelnik Hrvatskih voda. Hrvatske vode dobile su od Vlade zadaću da provedu javni postupak dodjele koncesije na jednom vrlo velikom izvorištu pitke vode u Hrvatskoj. Na području jedinice lokalne samouprave koja ima svoju komunalnu tvrtku koja se bavi vodoopskrbom već punih 40 godina. Dakle, grada koji ima komunalnu tvrtku koja po svim propisima Zakona o koncesijama i svim posebnim propisima apsolutno ispunjava sve uvjete da dobije koncesiju na eksploataciju pitke vode na svom vlastitom teritoriju. Međutim, županija na čijem teritoriju se nalazi i taj grad je odlučila da preko noći osnuje fiktivnu tvrtku koju će registrirati za poslove između ostaloga i eksploatacije, odnosno distribucije vode. Pa je onda taj čelnik Hrvatskih voda u funkciji člana poglavarstva županije donio odluku o osnivanju tvrtke proslijeđenu Županijskoj skupštini koja je to odobrila, odobrio u ime poglavarstva poslovni plan tvrtke i svu dokumentaciju koju je poslala Hrvatskim vodama, a onda kao čelnik Hrvatskih voda odlučio tome da se zapravo koncesija dade toj tvrtki i preporučio Vladi RH upravo takvo rješenje. A što je to nego sukob interesa gdje se lokalnoj samoupravi nanijela ogromna šteta za račun interesa jedne grupe ljudi okupljene oko jedne fiktivne firme, bez obzira što je njoj formalni osnivač županija. Zakon o sprečavanju sukoba interesa uopće ne prepoznaje tu situaciju. Dakle, ako kao ministar budete pogodovali svome gradu i kraju i učinili sve da svi razvojni projekti iz vašega rodnoga kraja budu zadovoljeni, a svi ostali zanemareni, niste predmet interesa po ovome zakonu. Pitanje je po kojemu onda uopće jeste? I koju vrstu nepotizma zakon prepoznaje, a koju ne prepoznaje? Mislimo da to nije dobro. I kad se već radi novi zakon, kad smo već svjesni da 8 godina iskustva sa starim zakonom nije bilo dovoljno da ustanovimo dal nam sustav funkcionira da bi bilo dobro da dobro promotrimo koje su to sve situacije u kojima se možemo naći, kako ostvariti što je moguće višu razinu autonomije povjerenstva, prije svega autonomije od politike jer ako je već predlagatelj odlučio da Hrvatski sabor nema izravni utjecaj na rad toga povjerenstva što neki kolege mogu tumačiti kao na neki način poniženje Hrvatskoga sabora, ali s druge strane postoje doista jasni argumenti koji kažu da to vodi depolitizaciji tog povjerenstva. i ako se stvarno zalažemo za depolitizaciju dignimo onda prag na dvije trećine i ustanovimo dvotrećinsku većinu kao potrebnu za izbor članova toga tijela. nitko nas neće moći razuvjeriti u uvjerenju da se zapravo radi o mogućnosti da se u izbornoj godini prije kraja ovoga mandata u ovome Hrvatskom saboru većina koju čini sada HDZ sa svojim strankama partnerima zapravo želi osigurati da sljedeće 4 godine ima ljude u povjerenstvu koje će sa mnogo, mnogo većom razinom ovlasti zapravo tu buduću vlast u kojoj sjediti HDZ više neće zapravo na neki način tretirati kao kriminalnu pokušavajući svaki detalj iskoristiti za priču o sukobu interesa. Naravno ovo je kondicional, i ispast će da se nekoga vrijeđa ili ne vrijeđa, ali to je model kojega moramo biti svjesni ako želimo razgovarati otvorenih karata. Prema tome, nikakve invektive nisu posrijedi nego pobijmo sve one koji imaju rezerve prema ovakvome modelu upravo podižući standard na dvotrećinsku većinu kod izbora članova povjerenstva. Ako se toga ne bojite, ako se ne bojite ljudi oko kojih će se dogovoriti i većina i manjina na pravome smo putu da stvarno kažemo da ćemo moći spriječiti pristojan broj situacija sukoba interesa. Ovo tijelo, povjerenstvo, i zakon koji omogućava, odnosno uokviruje njegov rad ne valja shvaćati niti kao sud, niti kao progon, niti kao tijelo progona nego prije svega kao tijelo prevencije, kao sustav prevencije koji će upravo postavljanjem standarda, pravila onemogućiti da dođe do situacija koje prepoznajemo kao sukobe interesa. Onemogućiti da dođe do situacija u kojima se javni novac pretače u privatne džepove ili u kojima se javni novac iz državnog proračuna ili paradržavnih fondova prebacuje u neke druge javne proračune proračune i fondove ali na nekoj drugoj razini gdje kontrolira pak situaciju netko drugi. I nadalje, što znači odredba po kojoj dužnosnik godinu dana nakon prestanka obnašanja svoje dužnosti ne smije zasnovati radni odnos u bilo kojoj pravnoj osobi koja ima bilo kakav promet odnosno poslovni odnos sa tijelom javne vlasti u kojoj je odslužio svoju javnu dužnost? Zamislite situaciju u kojoj tajnik Udruge osoba s invaliditetom upravo zbog toga što je poštovan kao čovjek koji se zalaže za vrijednosti civilnog društva, kao čovjek koji se zalaže za promicanje prava osobe sa invaliditetom bude pozvan od nekoga da sudjeluje kao kandidat recimo zamjenika gradonačelnika. I ta lista prođe. On bude zamjenik gradonačelnika i dogovori se sa svojom udrugom, sljedeće 4 godina ja odlazim iz udruge, zbog toga jer mislim da mogu dati više čitavoj zajednici. Onoga časa kada mu prestane mandat on se u svoju udrugu ne smije vratiti još godinu dana, ukoliko ta udruga ima jedne jedine lipe transfera iz gradskog proračuna. Da li je to fer u situaciji kada znademo da sve lokalne udruge zapravo stoje na dispoziciji zajednici a za uzvrat dobijaju sredstva iz proračuna koja nikada nisu bog zna kako velika? U svakome slučaju ovako postavljena odredba koja ne razlikuje poslovni od neposlovnog sustava odnosno privatni i poslovni sektor od neprofitnog sektora, može napraviti pomutnju na način da nećemo dobiti kvalitetne ljude iz iz civilnog sektora na javne dužnosti. Čini mi se da to nije dobar pristup i da ćemo time samo osiromašiti, a ne obogatiti politiku. Hvala lijepo.

što je definitivno uvrijedio niz uglednih ljudi kao što su gospodin Vlaho Bogišić, gospodin Antun Zorislav Petrović, gospođa Jadranka Kolarević i svog kolegu Miljenka Dorića koji je i jučer glasao za jednoglasnu odluku povjerenstva o kažnjavanju SDP-ova zastupnika, zbog čega je danas dignuta tolika buka. Prema tome, povjerenstvo mislim da radi dobro, da ima dobre ljude, druga stvar što član stvar što član povjerenstva SDP-a ne dolazi to je druga stvar. ali mislim da u zakonu uvaženi kolega, ako su proučili sve ono što je radio, dakle autori, gospodin RAdimir Čačić mislim da su onda i spriječili to za ubuduće, mislim da su napravili izvanredan posao. Hvala. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi tajniče ministarstva sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Građani od onih koji obnašaju javne dužnosti očekuju poštene, čestitost, odgovornost, nepristranost, poštivanje zakona, i ono najvažnije, od njih očekuje da služe javnom interesu. Dakle, u interesu svih a ne samo svoje ili u interesu onoga koji može dobro platiti učinjenu uslugu. A što građani mogu pročitati kada otvore dnevni tisak i vidjeti kada sjednu pred male ekrane? Mogu zaključiti da je Hrvatska zemlja ogrezla u korupciji. Posljedica je veliko nepovjerenje građana u javne institucije kao i politiku kao profesiju. Unatoč tome mi u klubu HSS-a vjerujemo da će hrvatski građani prepoznati odlučnu naknadu koja stoji kako i za već poduzetih aktivnosti u suzbijanju korupcije, tako i ovog zakonskog prijedloga koji za cilj ima dodatno ojačati mehanizme za suzbijanje tog velikog zla i povećati transparentnost, odnosno povećati sustav kontrole onih koji obnašaju javnu dužnost. To se prije svega odnosi na ulogu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa odnosno na njegovu depolitizaciju koja se očituje u novom načinu izbora njegovih članova koji moraju biti nestranačke osobe, a što se predlaže ovim zakonskim prijedlogom. ovim prijedlogom ono se definira kao samostalno državno tijelo sa posebnim financijskim sredstvima. Sukobi između privatnih interesa i dužnosti dužnosnika u javnoj upravi ukoliko se ne rješava na primjeren način za posljedicu mogu imati korupciju, a to je jedan od glavnih razloga za rast nepovjerenja građana u javne institucije. Važno je stoga spriječiti narušavanje integriteta dužnosnika pa posljedično i donesenih odluka, jer ne riješeni sukob interesa može dovesti i do zloporabe položaja. Stoga je od iznimnog značaja urediti sustav koji će na početku prepoznati koji će na početku prepoznati mogući rizik kao i omogućiti rješavanje potencijalnog sukoba i interesa istodobno jačajući integritet dužnosnika i uspostaviti učinkovit mehanizam nadzora te uz to propisati i konkretne sankcije. Tako se između ostalog zakonom u udio u poslovnom subjektu u kojem ima dužnosnik udio u vlasništvu, a s kojim tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost stupa u poslovni odnos smanjuje na dosadašnjih 20 na 0,5%. Posebno je potrebno utvrditi moguće situacije sukoba interesa u kojima se dužnosnik može naći nakon prestanka obnašanja javne dužnosti, te ih ovaj prijedlog navodi i utvrđuje ograničenja. Tako dužnosnici kojima je prestala dužnost godinu dana nakon prestanka dužnosti ne smiju prihvatiti imenovanje i izbor ili sklopiti ugovor s kojim stupa u radni odnos kod pravne pravne osobe koja je za vrijeme obnašanja dužnosnika bila u poslovnom odnosu ili kada u trenutku imenovanja izbora ili sklapanja ugovora iz okolnosti proizlazi da kani stupiti u poslovni odnos s tijelom u kojem je obnašao dužnost. Sprečavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti jedno je od prioritetnih područja i u borbi protiv korupcije, a prijedlog zakona o kojem danas raspravljamo unaprijedit će postojeći sustav. Posebice kroz osnaživanje neovisne pozicije Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te preciznije uređenje niza potrebnih instrumenata, uvođenjem sustava nadzirana i provjere imovinske kartice javnih dužnosnika, kao i strogim sankcijama zbog nepoštivanja propisa. U tom smislu se utvrđuje obveza nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj kao i obaveza bankarskih institucija te poslovnih subjekata da u svrhu provjere podataka i izvješća o imovnom stanju dužnosnika na zahtjev povjerenstva bez odgode dostave zatražene podatke. Tijekom dosadašnje provedbe zakona uočeno je da je potrebno preciznije regulirati određena područja, primjerice zakonom trebaju biti obuhvaćeni rukovodeći državni službenici kao i predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava u državnom vlasništvu, a potrebno je i uspostaviti efikasan sustav provjere izvješća o imovinskom stanju dužnosnika te sustav sankcioniranja što se ovim prijedlogom i čini. U tom smislu pozdravljamo i unapređenje sustava sankcija koje povjerenstvo može izreći u slučaju nepoštivanja zakona, a koje predviđaju obustavu isplate dijela neto mjesečne plaće, javno objavljivanje odluke povjerenstva na trošak osobe, prijedlog za razrješenje od javne dužnosti i poziv izabranom dužnosniku da podnese ostavku na obnašanje javne dužnosti. Ratificirajući konvenciju Ujedinjenih naroda protiv korupcije Republika Hrvatska odlučila se za jačanje mjera za učinkovitije suzbijanje korupcije te promicanje poštenja, odgovornosti i ispravnog upravljanja javnim poslovima i državnom imovinom te je dužna uspostaviti i ojačati sustave koji promiču transparentnost i sprečavanje sukoba interesa. Također je dužna uvesti mjere na temelju kojih će državni službenici mjerodavnim vlastima morati dati izjave između ostalog i o svojim o svojim dodatnim djelatnostima, zaposlenju, ulaganjima, imovini i značajnim darovima ili koristima zbog kojih bi mogla doći do sukoba interesa u odnosu na njihovu službu. U tom smjeru je išlo i donošenje Strategije suzbijanja korupcije u kojoj se kao prioriteti istaknuti unapređivanje pravnog i institucionalnog okvira za učinkovito i sustavno suzbijanje korupcije, afirmacija pristupa na korupciju, jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela državne vlasti te s tim povezano jačanje povjerenja građana u državne institucije kao i stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama. Nažalost, teško da ćemo uzroke te štetne pojave ovim ili nekim drugim zakonskim propisima zauvijek otkloniti jer se oni nalaze u ljudskoj naravi koja je sklona pokleknuti pokleknuti pred napasti da se okoristi svojim položajem no na ovaj način ipak unaprijed sužavamo prostor za korupciju i tako utječemo na smanjivanje njezinih negativnih posljedica na javni interes odnosno opće dobro. Predlažemo također da se razmotre određene primjedbe date kroz prvo čitanje i da predlagač pokuša vidjeti kako zadržati možda iz starog zakona kao mjeru opomena jer opomena ipak kao prvi stupanj u slučaju kad netko tko traži, od kog se traži očitovanje to očitovanje ne podnese jednostavno je praktično za to da se upozori na to da netko nije prije svega izvršio određenu administrativnu obavezu, a nakon toga jasno da se i pristupi kažnjavanju ili određenim strožijim mjerama. I također da se u ovom prijedlogu vidi ingerencija predsjednika povjerenstva ili bolje rečeno da se možda vidi ingerencija svih članova povjerenstva na Ured povjerenstva, a ne samo predsjednika jer ne znam da li će svatko od članova povjerenstva imati svoj ured ili je normalno da svaki član povjerenstva ima mogućnosti da u Uredu povjerenstva traži određene podatke ili određenu uslugu. Vjerujem evo da ove primjedbe navedene u raspravi da će predlagač uzeti u obzir i da će ih uvažiti i zbog svega navedenog smatramo da će ovaj zakon doprinijeti ne samo unapređenju mehanizama za suzbijanje korupcije već i većem povjerenju građana u javne institucije i zbog svega toga klub Hrvatske seljačke stranke podržati će ovaj prijedlog u prvom čitanju. Hvala lijepo. Hvala. Klub SDSS-a, gospodin zastupnik Mile Horvat. Izvolite. Zahvaljujem se, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine državni tajniče sa saradnicima. Ja ću ime kluba Samostalne demokratske srpske stranke reći naše viđenje ovog prijedloga zakona jer ga smatramo u ovom trenutku vrlo bitnim zakonskim tekstom. Dakle on se donosi, on je vrlo interesantan za raspravljanje i donosi se danas u, slobodno mogu reći u atmosferi općeg nevjerovanja, nepovjerenja u državne dužnosnike i upravo zbog toga mi cijenimo napor koji su predstavnici predlagatelja, dakle ministarstva nastojali kad su pravili koncept ovakvog zakonskog teksta jer u ovakvoj jednoj situaciji, u ovakvoj jednoj atmosferi o kojoj sam rekao je vrlo teško pomiriti različita gledanja na stvari, različite želje i različite pozicije. Svima nama u Saboru je potpuno jasno da je potrebno ojačati transparentnost u radu državnih dužnosnika, transparentnost u stjecanju njihovih u stjecanju njihovih imovina. Isto tako nam je i potpuno jasno da je sve ovo prije svega naša legitimacija za procese EU integracija koje su pred nama mislim da je to stvar koju moramo uraditi. Ono što je predmet moje rasprave ovog trenutka jeste razlika u nekom konceptu odnosno pristupu kako tu stvar ovim ovim zakonskim tekstom urediti. Naime, mi imamo nekakav pristup da ovdje trebamo ovim zakonom institucionalizirati tijelo koje bi se bavilo prevashodno utvrđivanjem i konstatiranjem postojanja sukoba interesa u radu državnih odvjetnika. Kad to kažem onda tu stavljam tačku. Dakle, te dvije stvari su po nama osnovna premisa ovog zakona. Imam utisak da predlagatelj svojim konceptom ide nešto dalje pa se onda ovdje u tekstu isprepliću nadležnosti, isprepliću se ovlašćenja nekih drugih tijela javnih ovlasti i javne represije, a istovremeno su i ta ovlaštenja i te nadležnosti već regulirani našim postojećim pravnim sistemom. pitanje je dobronamjerno, da li mi sa ovim ovdje onda stvaramo nekakvu paralelnu instituciju kontrole, javne kontrole rada, položaja i imovine državnih dužnosnika. Da li smo tu pogodili pravu mjeru između i pravu formu između ovlasti institucija itd. ja mislim da bi ova rasprava u ovom prvom čitanju to trebala reći. Ja ću upravo iz te namjere pokušati proanalizirati nekoliko članaka iz ovog teksta i dati svoje mišljenje o tome. Uvodno i u članku 1. a mislim i u članku 5. su date jedne definicije koje su same po sebi dobre. Dakle, svrha je ovog zakona je sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti između ostaloga što je naravno u redu. Ali mi moramo u nekim budućim vremenima po meni biti spremni na činjenicu da ćemo biti, da će se neke stvari i neke relacije dešavati i u svijetu koji se zove svijet tzv. lobiranja, a suština lobiranja upravo jeste utjecaj na javnu ovlast, na donošenje ili promjenu nekih odluka u interesu nekih pojedinaca, nekih korporacija itd. itd. Dakle, ovo govorim kao nekakvo preveniranje svega. U članku 5. posebno mi je zapela definicija u stavku 1. gdje se kaže dužnosnici u obavljanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno, nepristrano itd. itd. Mislim da je ova definicija nepotrebna ovdje. Mislim da dužnosnici, pogotovo saborski zastupnici znaju kako moraju obavljati ovu svoju funkciju i bez ovog decidiranog navođenja i mislim da su oni to svojom prisegom i javno rekli. Prema tome, mislim da je ovo stvar koja ne treba da stoji ovdje ali bi zato trebalo u stavku 3. istog članka definirati šta znači kategorija osobnog probitka. Hajmo je pokušati malo konkretnije definirati jer se ta kategorija osobnog probitka pojavljuje i provlači kao nekakva referentna veličina za neke odnose kasnije u samom zakonu. članku 13. se govori o plaćanjima, troškovima itd. generalno. Ovdje bi trebalo u svakom slučaju pored putnih definirati i druge troškove da bude stvar jasna, da poslije ne bude da se pod tim drugim troškovima provlače neki troškovi zbog kojih bi sutra netko mogao biti u sukobu interesa. Inače je naš stav da svaki posao, pogotovo odgovoran posao treba i platiti. Dakle, treba stvar platiti. Dakle, ako želimo da netko vodi kvalitetno posao još da za to odgovara pa se vidi da u ovom vremenu čak retroaktivno se ulazi u poslove raznih upravljačkih funkcija, načine obavljanja i da se potežu i krivične odgovornosti, kaznene odgovornosti. Onda je bitno ljude korektno za takve stvari i platiti. U članku 17. govori se o famoznim udjelima u poslovnim subjektima pa smo tu stvar spustili na 0,5 posto kako bi možda rekli da je to nešto benignije u odnosu na dosadašnji postotak koji smo imali. Mi smo stava ili dozvolimo da se ti poslovni aranžmani dešavaju ili ih zabranimo. Mislimo da nije dobra varijanta da cijela ta stvar ovisi o mišljenju povjerenstva, o mišljenju i uputama povjerenstva, pa onda ako povjerenstvo da mišljenje pozitivno i upute odobri. Na neki način da nekakve upute za ovakvu vrstu transakcija onda nema sukoba interesa, a ako ne da onda ima sukoba interesa. Isto tako se u stavku 6. definira da su takvi poslovi koji se zaključe bez prethodnog mišljenja povjerenstva ništatni, ni štetni. Ja mislim da to nije dobro i mislim da tu povjerenstvo ulazi u stvari za koje baš nije kompetentno. Jer ne možemo očekivati za pet ljudi se bave sa masom ovakvih stvari koje će živo tržište i razne situacije donijeti. I da jednostavno ovu stvar treba na sasvim drugačiji način postaviti. U članku 18. imamo u stavku 1. definiciju dužnosnici su dužni bez odlaganja izvijestiti povjerenstvo o svakom pritisku i neprimjerenom utjecaju kojem su izloženi u obnašanju javne dužnosti. Postavlja se tu pitanje zar mi mislimo da dužnosnici, pogotovo saborski zastupnici ne znaju šta trebaju uraditi kad osjećaju i osjete i dožive da imaju neku vrstu pritiska. Zar mislimo da ne znamo kome se trebaju javiti. I zar mislimo da ne postoje institucije već institucije relevantne za rješavanje ovakvih stvari. I postavlja se isto tako pitanje i da se to desi koje radnje i koji učinak treba da izazove sve to skupa odnosno koje radnje povjerenstvo treba da preduzme u tom slučaju da to proslijedi Državnom odvjetništvu. Dakle, jednostavnije je puno varijanta. I mislim da je primjerenija varijanta da to urade državni dužnosnici kao što je rađeno i do sad. Dakle, hoću da kažem da je ova stvar koja ovdje mislim da ne bi trebala u ovom zakonu na takav način stajati. U članku 29. se govori o pravilnicima, tko donosi pravilnike o ustroju, odnosno postupku pred povjerenstvom i daje se ovlašćenje samom povjerenstvu da samo svojim pravilnicima tu stvar uredi. Ja mislim da to nije dobro. Govori se čak i većinom glasova itd. Ja mislim da to nije dobro. Mislim da bi taj pravilnik trebalo kao osnovnu organizacijsku shemu trebalo donijeti nadležno ministarstvo. Mislim da bi to trebalo jer je to nekako logična stvar. Isto tako, u stavku 4. bi trebalo obavljanje drugih poslova definirati koji su to drugi poslovi sa kojima se povjerenstvo bavi osim ovih što smo ovdje ovdje rekli čisto zbog nekakvih jasnih odnosa da tu ne bude nekakvih zabuna. U članku 32. se govori o uvjetima za izbor predsjednika i članova povjerenstva pa se u stavku 4. kaže ima iskustvo u području borbe protiv korupcije i sprječavanja sukoba interesa to odmah upućuje na činjenicu da će ovdje biti preferirane funkcije koje su se time do sad bavile, odnosno poslovi kojima su se pojedini ljudi time bavili, a uglavnom se ovdje asocira na Ministarstvo unutrašnjih poslova, USKOK itd. itd. Istovremeno se u članku 5. kaže da treba predsjednik povjerenstva da posjeduje visoke moralne kvalitete i etičke standarde ponašanja. Postavlja se ovdje pitanje koja je definicija visokih moralnih kvaliteta da bi mi nekoga mogli ocjenjivati po definiciji visokih moralnih kvaliteta, a mi onda kao saborski zastupnici možemo postaviti pitanje jesu li onda te osobe ovdje da provode kontrolu postojećih činjenica ili su tu da oni prema tim svojim kvalitetama budu neka moralna vertikala svima nama. Mislim da je to stvar koja ne bi trebala ovdje stajati. U članku 38. se daje ovlaštenje da se povjerenstvu da može utvrditi činjenice i na osnovu i vlastitim radnjama i djelovanjem nekih drugih tijela javnih ovlasti, takvo nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj bankarske i druge financijske institucije dužne su bez odgode na njihov zahtjev dostaviti tražene obavijesti itd., itd., pitanje je gdje je tu kategorija zaštićenih tajnih podataka i šta s tim. Dakle ne ulazimo tu u sferu ugrožavanja zaštite tajnosti osobnih podataka. Sankcije su najinteresantnija stvar, u stavku 1. se kaže obustava plaće dijela neto mjesečne plaće, a u stavku 3. se kaže da se sankcije obustave isplate plaće, dijela neto plaće dužnosnika ne može trajati dulje od 12 mjeseci. Ja kažem da ona ne treba da bude obročna, ona treba da bude jednokratna, i nema logike da netko obustavlja, daje nalog za obročnu isplatu dijela plaće, to se može samo sudskom presudom, i to se može samo na osnovu vlastite saglasnosti u nekakvim bankarskim transakcijama. Isto tako u članku 42. mislim da je poziv kao sankcija izabranom dužnosniku poziv na ostavku neprimjerena stvar, nije povjerenstvo to koje treba da ocjenjuje da li netko treba dati ostavku ili ne. To su glasači, to je javnost, to je stranka i neki drugi faktori u svakom slučaju to povjerenstvo nema takvu zadaću da to radi. Članak 43. odluka o sankciji postaje izvršna i daje se na naplatu kao izvršna isprava, daje se na naplatu blagajni. Mislim da to nije baš previše utemeljeno, jer plaća je vrlo zaštićena kategorija, u nju se može zahvaćati ponavljam opet samo pravomoćnom sudskom presudom koja dobija kasnije izvršni naslov i može se zahvaćati samo pristankom korisnika, odnosno saglasnošću korisnika plaće. I na kraju bih rekao da u ovim kaznenim odredbama, odnosno prekršajnim odredbama bi trebalo da se definira i odgovornost službenika koji evidentira određene promjene na imovinskoj kartici. Zašto? Zato što se desilo da službenici vrlo paušalno taj posao uradili, iznijeli krive podatke, novinari su to iskoristili, protiv određenih dužnosnika u vrlo neugodnom kontekstu, napravili od toga priču koja je bila, imala malo šire posljedice, a da pritom nitko od tih ljudi koji su takve greške napravili nisu odgovarali. Zaključak je moj da iz velike želje da ispravimo dosadašnju neefikasnost Povjerenstva za sukob interesa stvorimo neku novu instituciju, ali u svakom slučaju, to je dakle to je dobra stvar, pozitivna, ali mislim da o tome treba razgovarati još u drugom čitanju. Hvala vam puno. Hvala. U 17 i 31 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predlagatelj, predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Na početku odmah da kažem u ime kluba Socijaldemokratske partije da se zalažemo da se donese novi zakon i uredi pitanje sukoba interesa u Republici Hrvatskoj na bolji i drugačiji način. Drugo je pitanje je li ovaj prijedlog zakona to osigurava? Ali pođimo redom. Naime s obzirom da zakon mijenja definiciju sukoba interesa, i sužava pojam sukoba interesa, valjalo bi to razmotriti u užem krugu. Naime sadašnji sadašnji važeći zakon kaže sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti sa javnim interesom ili kadi privatni interesi utječu ili može utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti. javne dužnosti. Sada se briše ovo može i stavlja se osnovana sumnja. To je već pravosudni pojam, a ne moralni pojam. Dakle sužava se definicija sukoba interesa, a ja mislim bez obzira kako mi definirali u Zakon o sukobu interesa, dakle izbjegavanje sukoba interesa je zahtjev od građana, dakle prema nama od građana je izbjegavanje sukoba interesa, dok dužnosnik obnaša javnu dužnost jer je dobio mandat da u ime njih i za njihov račun vodi brigu o njihovom interesu, u zajedničkim poslovima i da dok to obavlja mora zaboraviti svoj vlastiti interes u tom poslu ili interes i posao osoba koje su s njim interesno povezane. Ali evo da se vratimo malo u povijest i instituta, zakonskog instituta sukoba interesa i povijest povjerenstva. Dakle istina je 6 puta se mijenjao Zakon o sprječavanju sukoba interesa, dakle tražila se rješenja zavisno od političke klime u Republici Hrvatskoj, a ne od interesa građana, nego od moći ili odnosa snaga u hrvatskom Parlamentu. Prisjetimo se, dakle povjerenstvo prvo je neslavno završilo, nije ni počelo raditi. Drugo povjerenstvo je pokušalo raditi stvarajući neke standarde vezane za sukob interesa. To je povjerenstvo od 2003. do 2007. godine. I kad je stvarajući standarde sukoba interesa, demokratske standarde instituta pojma sukoba interesa došlo u situaciju da razmatra bez okolišanja i bez krzmanja krzmanja pitanje sukoba interesa predsjednika Vlade u mandatu HDZ-a i predsjednika HDZ-a vezano za ručne satove počelo je derogiranje utjecaja i značaja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. U zaštitu premijera i predsjednika HDZ-a, dakle premijera Vlade, predsjednika Vlade Republike Hrvatske i predsjednika HDZ-a stavila se cijela Vlada i pojedini ministri. Imam tu, izvadio sam dopise, pa recimo na osobno pitanje povjerenstva, dakle na osobnu odgovornost jednog čovjeka, bez obzira koju funkciju obavlja: "Možete li nam reći kako ste stekli satove i kad ste ih stekli?", zasjeda Vlada Republike Hrvatske i kaže: "Ne možemo vam reći jer je nejasan zakon." Ne možemo vam reći jer je nejasan zakon. Hoćete da čitam cijeli taj odgovor? Nećemo. Tu je. A onda pojedini ministri i pojedini članovi rukovodstva HDZ-a da bi ismijali tu instituciju sukob interesa, ali i samo povjerenstvo. Dakle, mi smo radili jedan posao ne u privatnom, dakle nisu nas mogli ismijati. Dobili smo zadaću pa smo radili korektno. Pitaju da li će povjerenstvo ispitivati je li jedna od zastupnica prijavila u imovinskoj kartici facelifting? Drugi, isto član HDZ-a, piše pismeno dajte nam jeste li procijenili zubalo od jednog drugog zastupnika. Pa dobro, kad je tako mi pišemo ponovno Vladi i predsjedniku Vlade, a onda se javlja jedan ministar i kaže da nije jasno Vladi što se podrazumijeva sa pokretnom imovinom. Taj ministar, odnosno tada je bio predsjednik Vladinog ureda je sada član Ustavnog suda RH. Njemu nije jasno što se može staviti i objaviti kao pokretna imovina. Je li satovi spadaju u pokretnu imovinu ili samo spada Renault 8 iz neke godine? Dakle, kolegice i kolege traženjem rješenja kroz Zakon o sprečavanju sukoba interesa mi radimo samo alibi. Dakle, sukob interesa se ne može riješiti samo jednim tijelom pa makar bilo povjerenstvo sa ogromnim ovlastima. Pa veće ovlasti ima Državno odvjetništvo i sudovi. Dakle, je li kategorija sukoba interesa kazneno djelo? Nije. To je nekad, sukob interesa nekad i ne morate biti svjesni da ste ušli u sukob interesa. Naravno, postoji i sukob interesa raznih oblika, raznih motiva, a nisu uvijek nečasni. To moramo reći. Sukob interesa koji je nečastan on je uvijek ili prekršaj ili kazneno djelo. Ali, nespojivost dužnosti bez ostvarivanja interesa nije nikakav sukob interesa. Samo morate upozoriti čovjeka da ne može biti istodobno na dva mjesta. Nema nikakvog tu. Sad da završimo sa tim satovima. Međutim, što se događa u tom mandatu? HDZ uočava da je povjerenstvo sa stajališta moralnog utjecaja u javnosti neskromno kažem ima značajnu ulogu i donosi odluku i mijenja Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Što je prvotna ideja bila. Izvorna, temeljna ideja je bila da Sabor dobije radno tijelo koje će u ime Sabora kontrolirati sve one koji su odgovorni Saboru i tako … u RH svako predstavničko predstavničko tijelo kontrolira, nadzire izvršnu vlast i Vlade i poglavarstva itd. Dakle, prvotna ideja je bila da takvo se osnuje radno tijelo i da to radno tijelo dobije oporba. Jer je smisao nadziranja i to ne kažnjavanja. Zašto? Zato što se primijetilo da vladajući bez pogovora donose i glasuju što dođe iz Vlade. Ne ulazeći sada sada koje Vlade. Dakle, smisao je bio da se kontrolira izvršna vlast i dužnosnici od predstavnika koji su dobili mandat od hrvatskih građana. A onda je HDZ uočio to i rekao je ne, mi ćemo sada promijeniti zakon. Mislimo da je utjecaj bio oporbe prejak jer ste vi našega premijera stavili na dnevni red. Promijenili su i rekli su nema oporba, neće oporba rukovoditi povjerenstvom, Leko je bio pristran. On je bio pristran jako jer je ispitao i svoje i tuđe. Oprostite što personaliziram stvar. I dogodilo se to što se dogodilo. E, sad ja vas pitam s obzirom i na prijedlog zakona i na rješenje koje sada imamo je li logično očekivati od ljudi čiji izbor zavisi od vladajuće većine, dakle oni su ovisni o vladajućem izboru da donesu neovisno mišljenje. Pa ima li to negdje da netko tko je ovisan, pa nemojte mi govoriti da su ljudi tako hrabri i da su uvijek borci i kako se to kaže junaci. Ljudi su ljudi, treba ih staviti u poziciju da mogu odgovarajuće reagirati. Nismo ih stavili,nismo ih stavili. Zašto, prozvao me je kolega da ne idem na sjednice povjerenstva. Točno, a sad ću vam reći i zašto. Ja mislim da je u interesu RH da se ispitalo ili stavilo na dnevni red čim se pojavila vijest da je HDZ nabavio ovaj BMW, to ovaj BMW, to je odmah trebalo staviti na dnevni red i pitati ljudi moji što ste napravili jer o tome se piše,a ne zna se tko ga je nabavio. Moralo se staviti. To ja naprosto mislim da je interes. Kad je, ovoga kako se zove, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa itd., Livaković, postavljen u javnosti njegovo pitanje je li u kriminalu i povjerenstvo ne reagira, ništa ne govori o tome, naprosto prelazi kao nema toga. Ali, Ali, zamislite sada, sad se događa da potpredsjednik Vlade brani se da on jeste vlasnik tvrtke koja ima monopol u RH i još i još propagira se, ja sam da znate zaključio 150 ugovora u prošloj godini sa mjesta potpredsjednika Vlade. I kaže ja sam to prenio. Ma molim vas, pa nije sukob interesa forma. Zato i nije predviđeno da se opiše sukob interesa kao što se kaznena djela opisuju nego da ga procjenjuje jedno čestito tijelo od saborskih zastupnika sa povjerenjem. I od toga ne mora biti ni sankcija ni kazna od 10 tisuća kuna nego mora biti javnosti rečeno da trebamo paziti na to jer se čovjek, dužnosnik našao u okolnostima koje mora razriješiti. Moramo paziti na to. Prema tome, ako hoćemo razvijati demokraciju onda moramo razvijati sve institucije u demokraciji, prvenstveno Sabor. Izvorni legitimitet za kontrolu izvršne vlasti je na saborskim zastupnicima. To Ustav kaže da je Sabor dužan nadzirati rad Vlade, ministara i drugih izabranih i odgovornih hrvatskom Parlamentu. To kaže Ustav. E sada hoćemo li ili nećemo to je drugo pitanje. A rješenja koja se sada nude u ovom zakonu to je da tako kažem alibi pred EU jasno mi jasno mi moramo donijeli ali ne na način da zakompliciramo još više sukob interesa i da sada osiguramo izborom na ovaj način kako se predlaže da cijeli mandat ostane ekipa koje je sadašnja većina izabrala. To nije naprosto pošteno prema institutu sukoba interesa. interesa. Jer očita je namjera sada vladajućih da osiguraju cijeli mandat ekipu koji će oni izabrati, koji ćete vi izabrati. Jer tako je predviđeno. Pa onda nemojmo govoriti da je sukob interesa teško razaznati. I to je sukob interesa. Dakle, ne zanima nas uopće nego nas zanima samo naša pozicija. Naravno ima tu još recimo odgovornost dužnosnika za činjenje ili ne činjenje njegovih članova obitelji čak i tazbine, a da on i ne mora znati u kojoj situaciji mu je tazbina. To nije prihvatljivo. Dakle, dešavanja koja su bila vezana za HDZ i za HDZ-ovu vladu od njihovog predsjednika bitno su utjecala na rješenja koja se nude. Takvim pristupom stvarima mi ćemo svaki dan moći mijenjati zakona i pokušavati zakonom stići ono što se u praksi događa. Ali to nije sustavni pristup. to nije sustavni pristup. I na kraju da završim, gori mi svjetlo, upozorava me. Dakle, jesmo u klubu SDP-a da se donese novi zakon, da se uredi sukob interesa na valjan način, da se izabere ako već mora biti povjerenstvo mi mislimo da treba biti mješovitog sastava, ali da ga bira dvotrećinska većina, da se traži najbolje rješenje za RH. Hvala lijepo.

svih nas, na svim razinama koji smo na određenim dužnostima dobili povjerenje i odgovaramo građanima za svoje odlučivanje i ponašanje. Da sam ja pisao prijedlog zakona bio bih daleko oštriji od predlagatelja. Želim vjerovati recimo da za 20 godina Hrvatskoj neće trebati ni zakon, ni povjerenstvo i da nećemo morati svaki tjedan morati govoriti i voditi javne rasprave o sukoba interesa, ali da bi do toga došli smatram da u ovom trenutku HRvatskoj treba još oštriji zakon i još oštrije ovlasti, veće i oštrije ovlasti povjerenstva koje će djelovati ne samo onda kada je došlo do sukoba interesa, nego kada postoji mogućnost ili opasnost da netko bude u sukobu interesa i zbog toga predlažem da u tekst zakona vratite onu odredbu iz postojećeg zakona o mogućnosti ulaska u sukob interesa. Odmah jasno i kratko, s obzirom na ovlasti povjerenstva, a ja bi im dao još veće ovlasti, dvotrećinski izbor u Saboru, dvotrećinski. Iz dosadašnjih rasprava naročito kolege Kajina shvatio sam da su mnogi za zakon, za sankcioniranje sukoba interesa, za jake mjere ali ako se ne bi odnosi na nas. Nekako pokušavamo biti jako radikalni i sve pokažnjavati ali molim lijepo nas ne dirati. Uz put da spomenem da drugi propisi otvaraju jedno novo područje jednog sukoba interesa koji ne može biti predmet ovoga zakona, a to je ono kada smo u nadzorne odbore državnih tvrtki izabrali tobože nezavisne stručnjake, pa onda u njih imenovali i izabrali ljude iz konkurentskih tvrtki, banaka, financijskih institucija koji su tamo ušli i otišli iz sasvim nekih drugih namjera. Oni također mogu biti u sukobu interesa ali nisu dužnosnici, pa ih ovaj zakon ne pokriva. Ali razmislite, znam da razumijete o čemu govorim. Njima nije zabranjeno nikakvo ponašanje, pa ni preuzimanje tih tvrtki, niti preuzimanje poslova, otkrivanja poslovnih tajni recimo itd. Dakle, novo područje sukoba interesa smo u Hrvatskoj otvorili kada smo nadzorne odbore državnih tvrtki, većinskih cijeloj ili manjinski išli sa ovakvim rješenjem, a tek će vrijeme pokazati koliko opasnosti se tamo krije. Oko rješenja iz samog zakona članak 15., 16.i 17. koji govore o onim dužnosnicima koji imaju udjele u poduzećima pa nasljeđujete model da moraju prenijeti to na nekakvog povjerenika pa da će se to morati svaki angažman takvog poduzeća prijaviti povjerenstvo. Ja uopće ne vjerujem i smatram da nikakva prednost nikakvih vlasništva ni odluka, na nikakvog povjerenika odvjetničke urede, tvrtke ne treba. I neka zadrži i 100%, 80% ili cjelokupno vlasništvo. Baš me briga. Suština je u tome da oni koji se žele baviti i poduzetništvom i politikom imaju slobodu. Mogu raditi sve ali ne mogu poslovati sa državom u javnom sektora. Zabrana apsolutna zabrana sklapanja bilo kojih poslovnih odnosa firme u kojem dužnosnik ima išta sa javnim i državnim sektorom. Koji je to motiv nekome da želi imati 3, 4 poduzeća velika, mala ili srednja da hoće biti dužnosnik i još se bune da mu onda ograničavamo slobodu poduzetništva. Pa tko ga je tjerao u politiku? Kaj su nekome ruke lomili da bude dužnosnik? To je vlastita odluka, to je njegov izbor. Može, ali ne možeš poslovati sa državom. Jedino efikasno sredstvo, jedino čisto sredstvo potrebno da kompletnom javnom sektoru dakle lokalnoj i regionalnoj samoupravi naravno govorim valjda ste me razumjeli. Znam da to nećete prihvatiti, ne vi nego oni koji formalno glasaju. Ali onda članak 16. koji veli da oni koji imaju više od 0,5 ne mogu sklapati poslovne odnose s tijelom javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša vlast. Znači, ovaj ne može …/Govornik se ne razumije./… vatrogasne aparate Vladi, ali može bolnicama ili policiji. Ministar je u Vladi ima firmu, prenio na povjerenika, ne smije tržiti sebi, ali smije drugom ministru, drugom resoru. Ljubazno vas molim, ne smije nikome. Što znači svom resoru, tamo gdje on obnaša. On obnaša u ministarstvu, a ugovor sklapa javno poduzeće ili javna ustanova. Ovakvo rješenje smo imali do sad i zbog toga smo imali toliko problema sa sukobom interesa i zloupotrebom te činjenice. Ovo možete popraviti. Znam da onaj moj radikalni prijedlog ne mogu poslovati s državom neće proći tako dugo dok se očito opet ne opečemo na nekim drugim. I još jedan sukob interesa. Nije sukob interesa samo u novcu, u poslu, u ugovoru. Ministar ima ovlasti donositi podzakonske propise, ministri predlažu zakone pa zar nije najveći sukob interesa da nekim podzakonskim propisom ministar pogoduje tvrtki koju je prenio na povjerenika, oko standarda, kontrole, nadzora, zaštite. To su ljudi dakle ne koji samo odlučuju na sjednicama Vlade, oni donose podzakonske provedbene propise gdje se također itekako može pogodovati sebi samom, svojoj firmi, unutar obitelji, tazbine ili dalje od toga. Ovaj prijedlog zakona i postojeći zakon o tome nema niti slovca. I zato i nemoguće je to riješiti i zato je jedino rješenje ako hoćeš biti jedno i drugo ne možeš poslovat s javnim sektorom.

I drugo, u članku 14.oko sankcija Vlada je došla na pola koraka zbog prijedloga nedavno odbačenog u Saboru. svi smo shvatili da opomene i novčane kazne ne daju rezultate i sada se predlaže da povjerenstvo može dati prijedlog razrješenje onoga tko je imenovan ili javno pozvat na ostavku onoga tko je izabran. Ne tako davno predlagao sam dopune za izmjene Zakona o izboru zastupnika, čujem neki plaču da je sad Sabor derogiran zbog toga što bi mi bili sankcionirani, izmjene Zakona o Vladi, županima i gradonačelnicima da tamo kad je utvrđen i nakon žalbenog postupka pred upravnim sudom potvrđen sukob interesa da prestaje mandat. Netko tko je ušao u sukob interesa, prošao postupak povjerenstva, Upravni sud potvrdio odluku povjerenstva po našim propisima ima pravo ostat na dužnosti. Ja predložio tada, nema, po sili zakona prestanak mandata. Vlada je u svojem mišljenju rekla ne može to biti predmet onih zakona zastupniče koje ste vi predložili nego je to predmet Zakona o sprečavanju sukoba interesa, moš mislit, naravno da nije. Da li će većina prihvatit ova dva rješenja? Neki vele da je protuustavno. Najčišće bi bilo da Vlada sad predloži po ovim ovlastima povjerenstva i nakon pravorijeka Upravnog suda svim dužnosnicima koji su zatečeni u sukobu interesa prestaje mandat po sili zakona, To više i ovo je strašno bitno da ostane u zakonu, članak 43. točka 4. koja veli: ako povjerenstvo u skladu sa naravi sukoba interesa ocijeni da dužnosnik to može popraviti, ispraviti propust, dat će mu rok od 8 dana ako se ne varam, da izađe iz sukoba interesa. To je ona prevencija i mogućnost kada netko nesvjesno, ne znajući nešto napravi. I prekontrolirajte si, potpredsjedniče samo jednu rečenicu, članak 47. i 48., najprije veli da se novo povjerenstvo mora odabrati u roku od 30 dana nakon stupanja na snagu zakona, ali u članku 48. piše da u roku 30 dana od dana stupanja na snagu treba donijet novi pravilnik. Ne u roku 30 dana jedno i drugo, ako me razumijete. Najprije povjerenstvo pa onda pravilnik, a ne da staro povjerenstvo novom povjerenstvu donaša pravilnik. To ne bi išlo. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku. Kolega Stazić, izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Lesar, da ove odredbe o prijenosu na povjerenika vlasničkih, upravljačkih prava su najobičniji alibi, ništa drugo, kao i bilo kakve odredbe o bilo kojem postotku vlasništva u trgovačkim društvima koje posluju sa Vladom. Jer zašto, FIMI-medija nije bila u vlasništvu nijednog ministra, nijednog političara, u jednom privatnom vlasništvu neke pete osobe, a ipak su se preko FIMI-medije dogodili evidentan prvo sukob interesa, o kriminalu neću govoriti, to je stvar pravosuđa. Ali evidentan sukob interesa gdje je jedan javni interes da država posluje pošteno, da se čuvaju sredstva državnog proračuna i privatni interes predsjednika Vlade i njegovih suradnika da dođu do love, sukobio. Prevladao je privatni interes. Niti je bilo potrebno vlasništvo u bilo kojem postotku, niti je bilo potrebno da se to prenosi na nekom povjerenika da bi se ovo izbjeglo. Prema tome, mi možemo donijeti u ovom zakonu i ovakvu odredbu tko dakle tvrtka u kojoj dužnosnik, neki dužnosnik ima bilo koji postotak, dvije dionice, ta ne smije poslovati sa državom. Pa je stvar dužnosnika hoće se baviti dioničarstvom, hoće li biti vlasnik ili će biti političar. Ali čak i da tako strogu mjeru donesemo to ne može nas spasiti od FIMI-medije, ne može nas spasiti i zato su ovo sve alibi odredbe. Dužnosnik će reći šta ja imam s tim pa ja nemam tamo vlasništva u FIMI-mediji kao što nemaju i kao što nisu ni imali. Ali ih to u sukobu interesu i u pljački spriječilo nije. **Friščić, Josip (HSS)** Odgovor na repliku, kolega Lesar. Stazić, slažem se s vama, ovaj prijenos vlasničkih prava ili kako da to nazovem na povjerenika da je alibi i do sad i po ovom prijedlogu i zato smatram da on doista ništa neće riješiti. Ako pak i s time ću završiti, netko smatra da je pooštravanje i povećanje ovlasti povjerenstva protuustavno, a priznaje da imamo problem u Hrvatskoj sa sukobom interesa u ovakvom obliku. Onda hajmo taj dio odredbe ugraditi u Kazneni zakon ako se bojimo sankcija ovog povjerenstva. Ali doista da bi stekli svi građani i parlament bez obzira na saziv povjerenje u to povjerenstvo mora biti biran dvotrećinskom većinom. To je jedan od tehničkih ali izuzetno snažnih političkih uvjeta da ovo može onda funkcionirati. A što se tiče prestanka mandata zbog sukoba interesa. Prije ili kasnije će to morati se ugraditi u zakon. Nema efikasnijeg sredstva kada nekoga tko je došao na dužnost sankcionirate prestankom mandata jer je u datom trenutku zaboravio granicu javnog i privatnog interesa. Uvaženi kolega Grbić, vi ste na redu. Izvolite. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Danas raspravljamo o Prijedlogu zakona o sprječavanja sukoba interesa koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u redovitu saborsku proceduru. Zakon o sprječavanju sukoba interesa donesen je 2003. godine i šest puta je mijenjan i dopunjavan. Strategijom suzbijanja korupcije iz 2008. godine jasno je utvrđen cilj unapređenja pravnog i institucionalnog okvira za suzbijanje korupcije, obveza Republike Hrvatske uskladiti pravni i institucionalni okvir sprječavanja korupcije sa standardima Europske unije. Stoga ne čudi što se pedlagatelj odlučio predložiti potpuno novi zakon. Dosadašnjom provedbom zakona došlo se do spoznaja da bi u zakon valjalo uvrstiti i druge osobe koje obavljaju dužnosti koje su izložene korupcijskim rizicima kao što su rukovodeći državni službenici, regulirati ograničenja za dužnosnika nakon prestanka dužnosti i ojačati neovisnost povjerenstva. U tom smislu ovaj prijedlog jača neovisnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, uređuje instrumente za sprječavanje sukoba interesa, uvodi sustav nadziranja izjave o imovini, predlaže strože sankcije za nepoštivanje propisa, a sve u cilju da sustav osigura ranu identifikaciju rizika za postojanje sukoba interesa i rješavanje sukoba interesa te ojača integritet dužnosnika. Prijedlogom se taksativno nabrajaju dužnosnici obveznici primjene zakona. S tim u vezi valja istaknuti da pri predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave također trebali podlijegati odredbama ovog zakona. Prijedlogom se uređuju zabranjena djelovanja dužnosnika, uređuje se dužnost podnošenja izvješća o imovnom stanju, izvorima i načinu stjecanja imovine, primanju darova, naknadama i obavljanju drugih poslova članstva upravnim tijelima i nadzornim odborima. Novina koja se prijedlogom uređuje je obveza dužnosniku da nakon godine dana od prestanka dužnosti ne smije stupiti u radni odnos kod drugih pravnih osoba i uređuje se koje su to pravne osobe. Na nov i drugačiji način propisuje se pravni položaj povjerenstva, mandat članova povjerenstva, nadležnosti, obveza izvješćivanja povjerenstva o svom radu. Drugačijim određenjem izbora povjerenstva otklanjanju se mogući oblici političkog utjecaja na povjerenstvo. Povjerenstvo se uređuje kao samostalno tijelo s jasno definiranim nadležnostima, a članovi povjerenstva profesionalno obavljaju poslove. Isto tako, zakonom se uređuje sustav sankcija koje povjerenstvo može izreći za provedbu zakona. S obzirom na iznijeto mišljenja sam da s ovim prijedlogom bitno unapređuje sprječavanje sukoba interesa, a što će zasigurno odraziti se na učinkovitost djelovanja u suzbijanju korupcije zbog čega ću podržati prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa kao i sve one kvalitetne primjedbe i prijedloge iznijete u raspravi. Hvala.

Pa evo prvo čitanje zakona je pretpostavljam i napravljeno zato da se može dosta o tom pričati. Ima puno stvari, puno novih stvari koje u postojećem zakonu nisu. Prva izmjena, velika izmjena je zapravo o članovima povjerenstva. Tu više neće biti zastupnici, nego dolaze profesionalci. Dakle, pet profesionalnih članova. Neće biti ni vanjski članovi što je novina. I pretpostavljam da će to povjerenstvo evo sa povećanim brojem ljudi obaviti sve ono što se od njega traži. A traži se puno više nego sad od povjerenstva. Naime, ako govorimo o imovinskim karticama koje treba provjeravati onda je to ogroman posao. Današnji zaposlenici u povjerenstvu isto rade vrlo veliki posao. Naime, oni su odradili da li je netko u još nekom nadzornom odboru, da li, bilo je i opomena. Trebalo je konačno od tih nekoliko tisuća i provjeriti da li su svi poslali, da li, bilo je i kažnjavanja onih koji su opomenuti pa nisu to napravili. Dakle, bilo je, da li netko prima još neku naknadu. Također provjera svih tih 3, 4000 kartica što je dobro obavljeno, uredno obavljeno i na kraju situacija je sad itd. Ali problem provjere ja mislim da će ostati još jako dugo problem. Naime, treba gledati koliko se preklapa cijela priča sa sa Poreznom upravom, sa USKOK-om, sa DORH-om. Tu treba razlučiti tko što radi da se poslovi ne bi duplicirali. Naime, sadašnje povjerenstvo kad naiđe na slučaj koji je evo ovako interesantan za DORH onda to DORH-u i dostavi. Jasno, traži se očitovanje, traži se izjava onih koji su bilo anonimno, bilo evo s imenom i prezimenom tuženi i niz stvari se ovdje razjasnilo. Naime, unatoč tom što je zakon sadašnji evo čitljiv mnogi ipak ne znaju zbog čeg se odnosi. Imamo slučaj recimo da čovjek nije prijavio da je u poduzeću koje je neaktivno. To je nekakva neaktivna firma koju je osnovao tko zna kad. I sad normalno dobio je opomenu, jer je trebao to znati, a možda nije mislio da uopće treba prijavljivati nešto što uopće ne radi. A posebna priča evo danas počela je, danas se vrti cijela priča oko povjerenstva, da li povjerenstvo radi pod ne znam utjecajem da tako kažem vladajućih ili ne. Mislim da je to ono krajnje nisko što se moglo reći, s obzirom na ljude koji su tamo. Naime poznato je da su tri člana povjerenstva iz oporbe, tri člana su iz pozicije, dakle tri, tri, i tu je još pet uglednih ljudi s imenom i prezimenom, moram ponoviti kao što su gospodin Vlaho Bogišić, kao što je gospodin Antun Zorislav Petrović, kao što je gospođa Jadranka Kolarević iz evo društva potrošač, dakle to su sve ljudi koji ne bi svoje ime i prezime dali zato da netko s njima upravlja. I ono što je interesantno, recimo da SDP koji je najviše danas napao povjerenstvo svog izabranog člana povjerenstva ne šalje ili on ne dolazi, ili na neki način ne znam ne sudjeluje u radu povjerenstva kako god hoćemo, a istovremeno znadu sve što se događa na povjerenstvima, povjerenstvo radi ovo ili ono. Jučerašnju odluku koja je sporna i koja se vrti danas cijelo vrijeme i po medijima i svagdje, donijelo je povjerenstvo jednoglasno, za nju je glasao gospodin Dorić iz HNS-a, Antun Zorislav Petrović, i dakle i svi ostali članovi koji su bili prisutni, dakle tu nema ništa sporno, na sve moguće načine, a zaslužio je zapravo kaznu, na sve moguće načine, a onda poslije kao i gospodina Vinkovića izbaciti van iz stranke jer će shvatiti zapravo što se dogodilo i da je kriv. Ok, to je pravo svake političke stranke da brani svoje ljude, i to stvarno ne zamjeram, ali zamjeram ovo da se zapravo optužuje da i odbor i povjerenstvo itd., da su ne znam manipuliraju s nečim što je definitivno neistina. Ono što je ovdje izuzetno bitno spriječiti stvarno sukob interesa. Mi smo imali antologijski sukob interesa proučavajući, imao sam prilike, evo sam bio u istražnom povjerenstvu za Radimira Čačića, imali smo prilike proučavati što je to sukob interesa. Ako jedan ministar dodijeli svojim firmama poslove za 400 milijuna kuna, ako su ovdje ugovori, dva recimo ugovora, jedan ugovor je s klauzulom ključ u ruke, isti dan izdan, isto potpisan i drugi ugovor je bez klauzule ključ u ruke, na kraju jasno dodano je par milijuna, govorim o POS-ovoj zgradi u Vukovaru, ne govorim općenito. Ako recimo firma Coning dobije poslove za 7 milijuna kuna za obnovu, a aneksom još 10 milijuna kuna poslova, od istog ministra i dakle niz stvari, niz pljački koje su napravljene ugovorima, ugovori su deponirani, ugovori su poslani i Državnom odvjetništvu, ja vjerujem da će ipak se netko tamo potruditi pa se ne vaditi samo na nalaz državne revizije, nego malo pogledati što sve u tim aneksima piše, pa ćemo onda vidjeti na koji način to treba spriječiti. Jer interesantno je kod firme Coning na koji način se pokušalo izbjeći sukob interesa. Naime Coning Alfa, dakle onu osnovnu firmu vlasnici su Radimir Čačić i njegova žena. Sve ostale firme više ne spominju Čačića. Sve ostale firme koje su nastale Con Delta, Con Gama, Coning Inženjering, itd., dakle ima ih niz, većinski vlasnik je Coning Alfa. Nigdje se više njega ne spominje. I što je interesantno, on je čak i postupio po evo, po ovom da je predao, predao je na upravljanje odvjetniku, ali već iste godine na kraju godine vraćene su firme nazad njemu, jasno radi podjela dividendi je li tako, da mu slučajno nešto ne izmakne Dakle to je takvo manipuliranje, zlouporaba na sve moguće načine, i dobro je zapravo da malo pratimo da se to više nikad ne dogodi. Jer dodjeljivati poslove sam sebi, recimo svojoj firmi koja je evo bez građevinske dozvole POS stanove u Španskom. Coning je radio ne znam tri zgrade tamo, građevinska dozvola izdana je 3 mjeseca kasnije. Dakle imamo sve podatke, imamo sve papire. Dakle to mislim da je najveća zloupotreba što je u Hrvatskoj uopće bila što se tiče ovog. Dobro. To će se izbjeći, jer to se više ponavljati neće, dobro je da se ograniči da svi oni koji su vlasnici određenog postotka da se to stavi pod lupu, da se mora prijavljivati, teško je izbjeći teško je izbjeći da baš nijedna firma u kojoj netko ima možda po koju dionicu neće sudjelovati u radu. Problem je posebno ne znam na otocima. Na otocima, evo ne znam načelnik je možda u rodbinskim odnosima sa jedinim firmama koje su na otocima, građevinskim, ne znam nešto drugo. Tu će biti problema, ali ako se stavi pod nadzor povjerenstva, onda se to može kontrolirati jer puno je skuplje ako zovete neku firmu koja vam je na obali negdje i netko će stroj dovlačiti tamo na otok, mislim da je to isto problem. Dakle uz puno razumijevanja sve se može konačno napraviti. Ovdje ima niz stvari, vrlo su, kazne su pooštrene. Nisam siguran kako ćemo riješiti to da se traži da se netko makne s položaja na koji je izabran. Naime povjerenstvo može pozvati tko je taj koji će, dakle birači su, birači birali nekog gradonačelnika, župana ili slično, nisam siguran da će to funkcionirati, o tom treba malo više razmišljati i razgovarati. namjera je bila svakako da se pooštri maksimalno da se spriječi korupcija, jer biti u sukobu interesa ne znači nužno korupciju, to je ovdje i napisano i to je stvarno točno, to smo vidjeli u bezbroj primjera da je često i zbog drugih razloga bio taj sukob interesa, dobro je zapravo da taj zakon ide. Proučavali smo evo i niz načina na koji rade to druge države. Svatko, nema šablone, svatko radi na svoj način, negdje je povjerenstvo vezano i uz ministarstvo i slično, dakle ima raznih načina i financiranja povjerenstva. Vjerujem da će ovo biti dobro, vjerujem da će evo uz jačanje i kadrovsko jačanje povjerenstva se puno tog moći obaviti, ali jasno uz dobru suradnju sa svim onima jasno preko OIB-a koji se očekuje najviše, najbolja kontrola i uz dobru suradnju i Ministarstva financija i svih ostalih službi, daleko teže će se upuštati netko u kriminal ako zna da će vrlo lako biti praćen. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Imamo tri prijave replika. Najprije kolega Leko. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Markovinović, moj rijetki dolazak na rad na sjednice povjerenstva sigurno vas nije zasmetao ili onemogućio da otvorite predmete, kao što su slučaj nabavke BMW-a, jednog ili drugog, svejedno. Nije vas omeo ni da otvorite slučaj da li je ministar Kalmeta znao za ponašanje svojeg vozača, i time bitno ugrozio opći društveni interes. Nije vas to omelo da otvorite pitanja Livakovića i njegovog nadziranja rada Hrvatskih cesta koliko je bio u sukobu interesa ili nije. Nije vas, najsvježiji primjer, to omelo da otvorite pitanje bivšeg ministra Šukera i njegovog odlaska automobilom u drugu zemlju sa, i to automobilom poreznog obveznika. Zar vi mislite da to građani ne prepoznaju kao sukob interesa ili barem kao mogući? Dakle, moj nedolazak zaista nije smetao radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Ja kad god mogu ja ću doći, ali upozoravam nema smisla baviti se tehničkim pitanjima jesu li sve kartice stigle. To je najlakše voditi i to radi služba. To barem znam kako funkcionira. To su formulari, ali pitanje sukoba interesa ja vas uvjeravam da je sumnja recimo na ovo što sam naveo, a zadnja je zaista zašto je ministar financija vozio auto poreznog obveznika i išao u drugu zemlju kad ima, imao je službeni auto, ima svoj auto. Dajte mi samo na to odgovorite. Samo mi na to odgovorite. Krunoslav (HDZ)** Pa evo uvaženi kolega Leko meni je osobno žao što vi niste, što ne dođete tamo jer očito da bi vaše prisustvo koristilo radu povjerenstva jer očito jako puno tog znate, ali nije fer da ne dolazite tamo, a da istovremeno pričate da povjerenstvo ne radi ovo ili ono, istovremeno sazivate konferencije na tisak optuživši povjerenstvo u kojem namjerno ne radite. mislim da to definitivno, možda je politički, mislite bar da je politički dobro, ali je vrlo, vrlo neuvjerljivo. A ovo sve što znate, evo postoji DORH, vaša je obaveza sve što znate prijavite DORH-u. Mislim da prije ili poslije doći će na red i to, ali doći će na red i sve ono što je DORH dosad preskakao gdje je vaša stranka sigurno ima glavnu ulogu. Hvala. Uvaženi kolega Slavko Linić, izvolite vi ste se javili za repliku. **Linić, Slavko (SDP)** Evo, moj kolega Markovinović uvijek smatra sve što se tiče SDP-a to je gotova stvar, ne treba se ni razmišljati ni polemizirati. Ali ipak, s obzirom da je u pitanju kolega Ronko i jučerašnja odluka o njemu onda treba vrlo jasno reći da je zaista upitno po nekima od nas to što se jučer dogodilo. Za vas nije. Ali, onda probajmo i objasniti kao što ste maloprije za Čačića što se to dogodilo. Kolega Ronko za vrijeme rada u Saboru slomi nogu, 5. mjesec 2009. ili 6. mjesec 2009. mjeseca ili 4 mjeseca na bolovanju u 11. mjesecu donese doznake za to bolovanje. Donese ih osobno jer je počeo raditi, završio bolovanje, sanirao nogu. Službe koje obračunavaju plaću su mu tri mjeseca isplaćivali kako se zove paušal, ali kad je donio doznake te iste službe su skinule paušal. Gdje Gdje je tu zloupotreba? Gdje je tu kršenje interesa? Gdje je tu sukob interesa? Zato što mu 3 mjeseca netko plaću obračunava na jedan način, kad su došle doznake na drugi način. Tko je prijavio nezgodu na poslu? Službe saborske su prijavile. Što nisu rekle ako već treba obračunavati plaću pa mi ne komuniciramo sa službama kako nam se plaća obračunava, sve to radi služba. Službe su sve to napisale, izjavu službe imate. Tri mjeseca pogrešno obračunate, kad je Ronko donio doznaku, a samostalno je donio jer je došao na posao, promijenjen obračun i onda 4 mjeseca iza toga tajnik prijavi sukob sukob interesa. Interesantno, zaista interesantno. Svakako da se s takvim odlukama ne slažem. A vaše mišljenje je da razmišljate drukčije. Krunoslav (HDZ)** Pa evo kolega Linić meni je žao što kolega Ronko nije iskreno ispričao vama i vašima što se dogodilo. ozljeda, njegova ozljeda, bila je u 6. mjesecu, početkom 6. mjeseca. Tri mjeseca nakon tog, dakle u 9. mjesecu kolega Ronko traži potvrdu od Sabora da je ozlijeđen zbog osiguranja. Dakle, isplate nekakve ono što mu osiguranje treba platiti jer je ozljeda na radu. Gospodin Ronko ozlijeđen je na stepenicama nekim u Požegi, ok, svaki saborski zastupnik ima svoj posao i u svom gradu, prema tom uvijek se to može reći da je bio na poslu jel'. Tri mjeseca kasnije, dakle mislim da je 6.12. kolega Ronko donosi 6 papira, ono što je trebao predavati svaki mjesec, 6 doznaka od liječnika koje su isti dan urudžbirane, mogu vam dati jedan primjerak. Dakle, urudžbirane isti dan 6.12. da je bio na bolovanju. Obaveza je svih onih koji su na bolovanju da svaki mjesec donose doznake jel'. Međutim, obračunato mu je sve unazad gdje je profitirao višestruko. Prvo, svima nama je snižena plaća 10%, on on je dobio kao prethodnih 6 mjeseci i dobio je veću plaću od nas. Dobio je paušal, dobio je odvojeni život sve skupa i ono što je čudno kolega Ronko je to priznao i uredno je platio tih 17 tisuća kuna koje su mu obračunate. Dakle, tu nije sporno. Sporna je odluka, po vama, odluka povjerenstva koja je zapravo kao i u ranijim slučajevima kažnjavala ovakove stvari i ne bi bilo zgodno ako je netko ranije kažnjen da se ova zlouporaba ipak ne kazni. Tu je problem. A i ta odluka je donesena jednoglasno uz velim i evo i kolegu Dorića i gospodina Petrovića i ostalih čak bez rasprave, svima je to bilo logično da treba kazniti onoga tko je pokušao i zapravo ipak nekakvog zavaravanja. I tu je cijeli problem. Ja vas molim, evo razgovarajte s kolegom Ronkom, neka vam kaže istinu zbog čeg je 3 mjeseca kasnije ovo radio. Zašto 6 mjeseci se sjetio da je na bolovanju, a liječnik koji je izdao tih 6 doznaka isti dan dobio je, jer je krivotvorio ih i unazad ih je dao, dobio je i otkaz isto kao što je opet posljedica upravo kontrole njihova rada i svega ostalog. Dakle, čista manipulacija je bila. Hvala.

Ali, vidim žal u biti za time da i intenciju ovog zakona da vi ili netko koga ćete vi sutra imenovati u povjerenstvo bude taj koji će moći provoditi i one stvari koje po vama evo nisu dobro odrađivali USKOK, DORH, sudovi. Znači vi bi i skupljali dokaze i donosili presude pa onda po potrebi vidjeli nešto, a drugo previdjeli. Evo sada je sada je kolega Leko jedan slučaj spomenuo koji ste mogli pratiti desetak dana u novinama iz dana u dan to niste niti vam je palo na pamet postaviti pitanje oko toga. Radi se o o privatnom autu koji je koristio bivši ministar Šuker, ali ste sada napravili oko toga presudu i kaznili čovjeka koji je prijavo ozljedu tri dana nakon što mu se što mu se desilo. Znači 3 ili 4 dana nakon što mu se desilo, a gospodin Ronko je prijavio ozljedu na radu i prijava je išla i od saborske službe koliko ja znam, samo što očito nije bilo doznake za bolovanje. E sada vi ste od toga napravili sukob interesa. On niti si je isplatio novac, kasnije mu je novac bio odbijen i vi sada od toga napraviti politički slučaj i pozivate SDP da ga izbaci iz stranke zbog toga što će shvatiti što je on to napravio. I stoga gospodine Markovinović ja prepoznajem što vi želite. Vi želite skupljati dokaze i provoditi istrage i donositi presude, a kako vi to radite najbolje se vidi iz povjerenstva za kamione gdje ste sudjelovali kao tajnik i govorili sve je čisto, ništa nije problematično, a vidimo kako se ta stvar na sudu odvila. Hvala lijepo. **Friščić, Josip Zahvaljujem. Pa evo kolega po svom običaju jasno nastoji preokrenuti to na drugu stranu. Dakle, nitko ne traži da se gospodin Ronko izbaci, ali ja samo ukazujem na slučaj Vinković gdje ste isto svi branili, pa ste ga na kraju izbacili van iz stranke. to je vaš problem vaš član je vaš problem, prema tome vi radite što god hoćete. Dalje, ako mislite da ovo povjerenstvo može sankcionirati sve članke i sve napise po novinama, e mislim da to nije uredu. Možda će buduće povjerenstvo koje će biti ipak opremljeno i ljudima i sa svim onim što treba možda će to raditi. Ovo povjerenstvo to dobro znate, funkcionira na taj način da zapravo raspravlja o prijavama bilo anonimnim, što se isto može staviti pod upitnik, bilo pod pisanim i mislim danima podosta posla obavljajući to. A sve ovo cijela ova priča, evo Kamione recimo spominjete, ha ha vidjet ćemo još za Kamione. U krajnjoj liniji mislim da su se i tužitelji mislili da će pronaći neki trag novca, a nisu našli ništa. I bit će zapravo jako teško dokazati ... šteti. Štete u one 3, 4 godine SDP-ove vladavine bile su daleko veće. Neću spominjati nagibne vlakove ponovno i slične stvari i Daimler i to polako, sve će doći na red. Ali ogromne štete koje su bile tamo napravljene, mislim da će jednog dana sankcionirati. Pa neka se sankcionira i svaki slučaj koji je napravi HDZ, zašto ne. mislim da se HDZ opredijelio zato da se sve sankcionira i mi to radimo na vrijeme. A vi ćete to napraviti vjerojatno malo prekasno u vašim redovima. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Nastavljamo s raspravom, kolega Nenad Stazić. Izvolite. mislim da nema nikoga tko snažno ne podupire borbu protiv sukoba interesa. Ali pod vidom sprečavanja sukoba interesa ovdje se nudi jedan opasan zakon. Dvije su osnovne zamjerke ovom osnovnom zakonskom prijedlogu. Prvo, on je protuustavan, a drugo on je duboko protudemokratski. Zašto je on protuustavan? O tome su na Odboru za Ustav govorili i ustavno-pravni stručnjaci. Između ostaloga i profesor Smerdel. Njime se ruži trodioba vlasti. Sabor je zakonodavno ali i vrhovno predstavničko tijelo građana RH i ne može se sada ustanoviti neko nadtijelo koje bi kontroliralo rad Sabora i saborskih zastupnika. Zastupnici su izabrani, oni biraju Vladu, oni biraju dužnosnike na koje se ovaj zakon mora primjenjivati. Predsjednik Republike je neposredno izabran. On bira svoje, imenuje svoje suradnike na koje se ovaj zakon mora primjenjivati. Čelnici jedinca lokalne samouprave su neposredno izabrani od građana, a vi ovim zakonom nudite jedno tijelo koje će kontrolirati sve te izabrane. A vidite vraga kako bi se biralo to tijelo.kvalificiranom većinom u ovom Saboru, znači parlamentarnom većinom, znači većinom vladajućih. Pa bi onda vladajući izabrali 5 tzv. tzv. neovisnih koji bi kontrolirali sve druge, prije svega opoziciju. Praksa razvijenih i starih demokracija govori drugačije. Toga ovakvog tijela u razvijenim demokracijama jednostavno nema, to je vaša izmišljotina, to je izmišljotina Vlade. Zašto se sada uvodi ta izmišljotina Vlade? Zbog toga što je ovaj zakon zapravo ovim zakonom se osniva tijelo koje bi trebalo biti politička policija. I policija i sud jer ima pravo izricati neke kazne. Zakon je protudemokratski, ne bi ga se posramio ni kralj Aleksandar. Ovo je na razini opstane. Ovo je upereno direktno protiv svakog kritičkog oporbenog djelovanja. Što se događa sada? Imamo mi li Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa? Imamo. Evo ono je jučer donijelo odluku ono je jučer donijelo odluku i s 10 tisuća kuna kaznilo zastupnika Ronka. Objasnili smo danas i na pressici i novinarima pokazali sve dokumente o tome da je ta odluka ali potpuno neosnovana. O tome da tajnik Sabora kojega je izabrala ova parlamentarna većina prijavljuje jednog zastupnika 3 mjeseca nakon što su sve te njegove doznake za bolovanje saldirane i nakon što je proveden jedan uredan postupak. A to povjerenstvo izabrano od parlamentarne većine reagira tako da zastupnika kažnjava. O Sanaderovim satovima je govorio kolega Leko, kada je oporba tada s pravom tražila od premijera da dostavi dokument po kojem je vidljivo koliko satova ima, koliko vrijede i kako ih je nabavio. Onda je Vlada odgovorila tom povjerenstvu da Sanader ima milijun i pol tisuća kuna imovine i da im ne pada napamet povjerenstvu dostavljat bilo kakve dokumente. Kad je na zastupničko pitanje i sam Sanader tako odgovorio u Saboru, kolega Markovinoviću i svi vi ste mu pljeskali. Pljeskali ste mu. To je vaše poimanje sprečavanja sukoba interesa i istraživanja sukoba interesa. Što se može dogoditi? Premijerka Kosor je u Dubrovniku jučer, prekjučer rekla kritika Vlade znači protivljenje ulasku u Europsku uniju, svaka kritika Vlade to je dokaz protivljenja ulasku u Europsku uniju. Prvo, ja ne vidim kakve to veze ima jedno s drugim. E sad, možemo očekivati da će Sesar ili netko od vas prijaviti Jovanovića da je kritizirao Vladu, a jel ulazak u Europsku uniju opći interes, jel to javni interes, pa je. Pa će logikom gospodina Markovinovića slijediti prijava. Jovanović ima privatni interes da SDP dođe na vlast pa će onda on obavljati nekakvu funkciju, a javni interes Hrvatske je da uđe u Europsku uniju. On kritizira Vladu, on je u sukobu interesa i treba ga kazniti. A kakva je kazna ovdje predviđena po ovom zakonu? Poziv da se dužnosnika smijeni sa zabranom, ako ga se smijeni sa zabranom obavljanja javne funkcije od dvije do pet godina, isključenje uopće iz javnog života ili pozivom da sam podnese ostavku. Pa ako se ovaj zakon usvoji u ovom obliku pa vi ćete do izbora kroz Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa u koji ćete dovesti svih pet svojih poslušnika i izglasati ih sa 77 glasova, napraviti to da ćete iz opozicije eliminirat bilo koga tko vam se ne sviđa. Izmislit ćete sukob interesa kao što ste izmislili kod Ronka. I zabrana djelovanja pet godina. Pet godina. Vi u predvečerje svoga odlaska s vlasti, gubitka izbora nudite zakon po kojem ćete na pet godina imenovati ljude koji će odlučivati o opozicijskim političarima i moći ih isključiti iz javnoga života. Pa to je gore od …/Govornik se ne razumije./…, to je gore od kralja Aleksandra. Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa mora biti neka vrsta etičkog povjerenstva. Ono bi imalo smisla da u njega ulaze izabrani predstavnici naroda jer nitko iznad njih ne može biti, saborski zastupnici i da se ovdje u Saboru čak biraju 2/3-skom većinom. Ovdje u Saboru. Da zastupnici između sebe izaberu one u koje imaju najviše povjerenja. O tome da bi to tijelo moglo nekakve sankcije izricati, oprostite to je besmisleno. To je potpuno besmisleno. To povjerenstvo osim toga mora imati povjerenje javnosti. Nema li ono povjerenje javnosti što će nam, a da li ono ima povjerenje javnosti kad je odbilo raspravljati o Sanaderovim satovima izgubilo je svaki kredibilitet. Da li ono ima povjerenje javnosti kad ga uopće ne zanimaju Sanaderovi auti, svaki kredibilitet je izgubilo. Da li ima povjerenje javnosti kad jučer donosi jednu potpuno besmislenu odluku o kažnjavanju jednog zastupnika bez ikakve njegove krivnje, izgubilo je kredibilitet javnosti. A kom bismo trebali vjerovati, ovima koje ćete vi izabrati, proglasiti ih nezavisnima? Pa što od njih možemo očekivati nego da nas jednog po jednog na temelju lažnih optužbi, lažnih prijava i po vašem političkom diktatu izbacuju iz politike na pet godina. Ovaj zakon bojim se ne može se popraviti, on je potpuno krivo koncipiran i ja pozivam Vladu da ga povuče iz procedure, da sjednete, malo razmislite i napišete ako smatrate da ima potrebe pisati novi zakon, jedan novi zakon koji bi bio temeljen na poštenim principima, a ne da on bude pokušaj kontrole opozicije od strane parlamentarne većine. Ispravljam navod da je odluka povjerenstva neosnovana. Mislim da sam itekako obrazložio to, ali evo govora kolege ne bi se stvarno posramio ni kralj Aleksandar kao što ga napominje i njegovi žandari tamo jer to je u tom stilu. A što se svih ovih navoda o kojima pričate, prijavite kolega, konačno ako se Šuker kao što je rekao vozio u autu poreznih obveznika znamo jako dobro da se cijela Vlada tadašnja vozila na jahti poreznog obveznika Vrhovnika, znamo u kojoj luci, evo igrom slučaja piše gdje su ulazili na jahtu, šta su pričali to se vidi vjerojatno jer im je porezni obveznik Vrhovnik naplatio vožnju 100 milijuna kuna koje su dali brodogradilištu Lenac, njegovom tadašnjem. Hvala.

sa onih bitnih stvari odnosno nerješavanje sukoba interesa nego evo mi pokušavamo Hrvatskoj odnosno Vlada pokušava u Hrvatskoj predlaganjem nekih novih zakonskih rješenjima, prezentacija, prijedloga, raznoraznih mjera skrenuti stvari sa sa stvarnih, odnosno pozornost sa stvarnih problema. Problem je naravno selektivnosti rada povjerenstva, jer ovo povjerenstvo koje sada radi, a i vjerojatno svako drugo koje će HDZ u budućnosti imenovat neće imati legitimitet i neće raditi u interesu zaštite javnih interesa, odnosno sprečavanja sukoba interesa nego isključivo u smislu sprečavanja ja bih rekao iznošenja eventualnih afera i problema koji se nagomilavaju svih ovih godina u Vladi i HDZ. Primjer je satova, tu su mnogi Sanaderovi, tu su mnogi članovi povjerenstva iz HDZ-a i još uvijek u Saboru koji su tada tvrdili da nema nikakvog sukoba interesa. Primjer je i famoznog BMW-a gdje je prošle godine u trećem mjesecu premijerka Kosor čak javno preko medija pozivala da se jave potencijalni kupci za BMW a da tu aferu smještaju politički protivnici. I oko svih tih afera i nestanka 7 BMW-a iz garaže HDZ-a to je isto pisano po medijima nitko se nije pitao niti jednom riječju u Povjerenstvu za sukob interesa da uopće se bilo tko očituje da li su ti navodi istiniti i odakle je došao novac i na koji način su te pokretnine stečene. sada se pokušava od povjerenstva i u ovoj izbornoj godini napraviti jedan stranački poligon gdje će se ono koristiti samo za potrebe izborne utakmice , gdje će se pokušati kvalificirati oporbu i političke protivnike kao ne znam kakve lopove zbog toga što nisu donijeli doznaku za bolovanje. Zamislite vi sukoba interesa da nisi iz bolnice nakon operacije mogao svaki mjesec doći u Zagreb i donijeti doznaku za bolovanje. I povjerenstvo na čelu sa I povjerenstvo na čelu sa ovim sastavom i kolegom Markovinovićem koje tamo sjedi kazni čovjeka sa 10000 kuna jer čovjek nije mogao iz bolnice donesti doznaku za bolovanje. Evo to je kako radi HDZ-ovo povjerenstvo.

pa ih ne treba prozivati, pa onda nek' se to raščisti a onda evo neka od početka ide vaše vrijeme. Izvolite kolega Staziću. **Stazić, Nenad (SDP)** Dakle, ne bih se ja kolega Maras s vama složio da Vlada ovim zakonskim prijedlogom nastoji skrenuti pozornost sa nekih drugih tema. Vlada nastoji skrenuti pozornost i s ove teme. Mi smo ovaj zakon trebali po pročišćenom dnevnom redu raspravljati jučer prije podne u prijenosu saborske sjednice. Ali izmijenjen je pročišćeni dnevni red i njega se gura evo sad je pet minuta do devetnaest sati. Vlada se, predlagatelj se očito srami ovog svog prijedloga jer zna što predlaže. Jer zna kakav opasan i štetan zakon predlaže. Zna to i predsjednik Sabora pa zato tako rihta dnevni red pročišćeni, da ovo ne bi došlo u javnost ili da bi što manji dio toga ovih rasprava dospio do javnosti. Princip kontrole sukoba interesa, smisao je taj da se kontroliraju oni koji vladaju, da se kontrolira vlast. To je smisao, da u toj kontroli vlasti sudjeluje parlament, da oporba pri tome ima ključnu ulogu u tom nadzoru. Jer oporba po prirodi stvari, HDZ sutra kad bude u oporbi, neće imati instrumente moći, pa neće ni dolaziti u priliku da ulazi u sukob interesa. Tada će, logika bi stvari bila da tada HDZ kontrolira vladajuću strukturu kroz ovo tijelo. A šta se ovim zakonom nudi? Ne da oporba kontrolira vladajuće, nego da vladajući kontroliraju oporbu. Besmisleno, apsurdno do Boga. **Friščić, Josip Ne slažem se da je besmisleno. Ima smisla kad se ovaj zakon koristi u političke obračune. I mi vrlo jasno ponovo ističemo naš kolega Ronko u 6 mjesecu ima nezgodu, u 12 mjesecu donosi doznake. 6 mjeseci neosnovano dobiva dodatak. Platni ured isplaćuje taj dodatak. Kad sam donosi doznake platni ured obračunava i na plaći umanjuje i korigira pogrešne isplate. Korigira pogrešne uplate, sam je donio doznake. Sam je donio. Prema tome, niti je dobio veću plaću, niti je dobio neosnovana primanja, ni jedne kune više nije primio, ni jedne kune. Prema tome, nema materijalne štete za državni proračun. I sada dolazimo na što? Da, kolega Ronko je odgovoran, jer mjesečno nije dostavljao. Ali ljudi on je odgovoran što nije dostavljao mjesečno doznake. Jel' to sukob interesa? E odlično. To otvaramo temu. To ne može biti sukob interesa. Ne donošenje doznake, povedite mi, pročitajte mi zakon i utvrdite gdje je to sukob interesa. Nema materijalne štete, nema zloupotreba, nema .../Govornik se ne razumije./... samo nedisciplina u donošenju. Ja ću vam reći jednu svoju zloupotrebu. Kao saborski zastupnik dužan sam se upisivati u knjigu. Ja se ne upisujem. Hoćete i mene kazniti za 10 hiljada? Kaznite me. Nemam ništa protiv, jer ne poštujem Poslovnik u kojem piše da se trebam upisivat. Ne poštujem. Ne upisujem se. Jel' to zloupotreba? Prema tome ja pitam jel' to zloupotreba? Jel' to sukob interesa? To je sukob interesa. Bravo! Samo to tumačite, ali u isto vrijeme svi znate da vam ministar radi što god hoće, ali to ne pokrećete. Nitko ne pokreće. Odlično! Samo se vi obračunavajte politički. To je razlog zašto smatramo da su to politički obračuni, a ne ... **Friščić, Josip (HSS)** Kolega Linić, odgovor kolega Stazić. Kolega Liniću uzalud se vi trudite objasniti, jer ova galama koja na vaše objašnjenje dolazi s druge strane pokazuje očitu nervozu onih koji nisu u pravu, onih koji se ne mogu suočiti sa argumentima koje vi iznosite, pa onda nastoje te argumente nadglasati naprosto snagom svoga glasa, vikanjem, jer je vikanje ostalo kao jedini argument. Mi možemo se eventualno kao što ste rekli složiti da je kolega Ronko možda bio aljkav u dostavi dokumenata. Ali aljkavost u dostavi dokumenata nije sukob interesa. Nigdje se privatni interes Zdravka Ronka nije sukobio ni sa kakvim javnim interesom. Zdravko Ronko nije na vrijeme dostavio doznake o bolovanju, a premijer Sanader nije nikada dostavio ni jednu doznaku o torbama koje je dobio od Barišića za sebe i za HDZ, ali to za ovo povjerenstvo i za ovu parlamentarnu većinu i za ove koji sad galame u Saboru nije sukob interesa.

kako je interesantno da se ovaj sad, ove izmjene zakona donose potkraj ovog mandata na mandat od 5 godina. Bojim se da Povjerenstvo za sukob interesa, sa sprječavanje sukoba interesa ili skraćeno bi mogli reći PSI će do kraja mandata ovu oporbu razderati ovako kako danas rade sa kolegom Ronkom, a u sljedećem mandatu vjerno služiti onoj oporbi, dakle HDZ-u. Toga me je strah, mislim da je to jedan opravdan strah, jer upravo zato ovaj zakon ide prijedlog danas. I odgovor, kolega Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolegice Borzan, vaš strah je dakle potpuno opravdan, jer to je i razlog da se ovaj zakon predlaže, to jest razlog. Nije ovdje intencija da se uredi područje sprječavanja sukoba interesa. Evo kolega Markovinović je govorio zapravo jedan zgodan mogući primjer, na nekom otoku. Imate gradonačelnika i imate nekakvu tvrtku građevinsku koja nam jedina djeluje na malom otoku, i koju vodi nekakav brat, njegov rođak, tako svejedno što, a smisao ovoga povjerenstva bi bila da zdrav razum upotrijebi, pa ako gradonačelnik angažira tu firmu, da veli on je, nije imao drugog izbora. Imao je, da potroši više novaca, a da li bi to bio javni interes da potroši više gradskih novaca? Ne bi. Dakle da upotrebom zdravog razuma, a ne logikom političkog obračuna kao što je to sada slučaj, i ne logikom zaštite svojih članova ili svoje političke opcije ne pokreće nikakav postupak protiv evidentnih, krupnih, nepodnošljivih negativnosti, ali zato i tamo i gdje nema nikakvog prekršaja, gdje je u pitanju eventualna neuredna dostava, zakašnjela dostava nečega, pokreće postupak i donosi presudu. Dakle da je intencija ovog zakona urediti ovo područje, pa onda bi predlagatelj dao drugačiji prijedlog, pa onda bi se bavio ovakvim mogućnostima o kojima je Markovinović govorio, da pomogne tom povjerenstvu, da mu daje instrumente, da razriješi taj sukob bez štete. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Kolegica Suzana Bilić Vardić je sljedeća na redu. Nema Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Evo meni je žao što se od mnogih kolega zastupnika rasprava o prijedlogu novoga zakona svodi zapravo na komentar jednog pojedinačnog slučaja, na njihovo ogorčenje jer se radi o zastupniku iz njihovih redova, na njihovu obranu kao jednog, ne znam što bih rekla, političke cjeline u ovom Saboru, ali moram reći kolegama da protiv odluke Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa postoji sudska zaštita, postoji mogućnost pokretanja spora pred Upravnim sudom, pa bih ja sugerirala da u jednom postupku kako je to predviđeno našim zakonima on ustane tužbom pa dokazuje da nije odgovoran i nije bio u sukobu interesa. To će biti svakako učinkovitije i bolje nego ove prozivke na vaše i naše, a kad god su naši onda su to politički obračun. Ja ću ovaj zakon podržati u prvom čitanju, naravno uz to da molim predlagatelje da uzme u obzir i da razmotri sve ove naše primjedbe koje su dolazile i sa odbora, koje su i u ovoj raspravi da bi došli do jednog dobrog cjelovitoga teksta. Naime prije svega je dobro da mi donosimo novi zakon iz razloga što je od 2003. taj zakon pretrpio čini mi se 5 izmjena, što zaslužuje cjelovit i moram reći da naravno ima novina u ovom zakonu, ali je dobar dio odredaba zapravo sublimacija prvog zakona izvornog i njihovih izvornog i njihovih izmjena. Pa evo moram reći kolegi Leki, jer je tu uvijek nekakve su insinuacije radi koga i zašto se piše neki zakon, pa je tako i rečeno da je zbog ponašanja bivšeg premijera ili nekoga tko je neke veze s HDZ-om imao, pa smo mi sada utvrdili u pojmovniku pojam povezanih osoba onako kako smo utvrdili, a evo ja čitam zakon iz 2003. koji je donijela koalicijska Vlada SDP-a, u kojem piše da su u smislu ovog zakona povezane osobe, pa sve one koje ste nabrojili srodnici u pobočnoj lozi do drugog stupnja i srodnih po tazbini do prvog stupnja i sve identično kako je to i u prijedlogu ovoga zakona, jer to je prepisana norma iz prvog zakona iz 2003. Ali nije važno. Samo nemojmo stalno gledati za sve zašto i zbog čega napisano, potrudimo se svi zajedno da donesemo jedan dobar zakon, jer svakako je su mjere sprječavanja sukoba interesa i mjere za sprječavanje mogućnosti nastanka korupcije. I sad samo nekoliko riječi, vrijeme je poodmaklo, konkretno o nekim odredbama ovoga zakona, gdje bi imali određenih sugestija. Evo konkretno rekli smo da među obveznike primjene ovog zakona je potrebno uvrstiti osobe koje obavljaju dužnosti izložene visokim korupcijskim rizicima. Naravno slažem se, i mislim da je dobra odredba da se ovaj krug proširio i na državne službenike, visoko rangirane državne službenike, jer kao što znamo taj isti rang je su bili nekada, to su se zvali pomoćnici ministra koji su bili dužnosnici pa su kao takvi ulazili u krug ovih osoba, kasnije Zakon o prijenosu vlasti su oni postali visoki državni službenici, ali obzirom da obnašaju poslove na kojima su mogući visoki korupcijski rizici svakako spadaju u ovaj krug osoba, i naravno trebalo bi razmišljati, ne u ovom zakonu kao kroz dužnosnike, ali svakako rješavanje sukoba interesa državnih službenika koji često odlučuju i rješavaju o vrlo važnim i velikim pravima, pravima građana gotovo identičnima kao i sud u nekim upravnim postupcima. Nadalje, sugeriram da negdje u obrazloženju zakona također piše da se evo kaže za dužnosnike jedinica lokalne, odnosno područne uprave predviđa se isto ograničenje kao i za dužnosnike na državnoj razini. Međutim, ovaj postulat iz obrazloženja nije dosljedno proveden kroz zakonske odredbe. Prvo, u pogledu predsjednika i članova uprava trgovačkih društava koji su u krugu dužnosnika u smislu ovoga zakona. Pa zasada imamo odredbu da na razini države predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava koji su u cjelini u vlasništvu države bi bili u krugu ovih osoba, ali ne i predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. O tome sam već govorila, postoje trgovačka društva u vlasništvu jedinica koje imaju proračune koji su veći, vrše poslove javnih nabava na veće iznose nego to rade općine ili gradovi, a neće biti u ovom krugu osoba koje koje moraju činiti ono sve što ovaj zakon predviđa radi sprečavanja sukoba interesa. Također, sugeriram predlagatelju da razmotri krug osoba u odnosu na načelnike i gradonačelnike i župane u odnosu na predsjednike vijeća, odnosno skupština i vijećnike obzirom na izmjenu Zakona o izboru načelnika i gradonačelnika i župana i članova predstavničkih tijela obzirom da su se tim izmjenama ovlasti predstavničkog tijela povećale, odnosno pojačale obzirom da više nema poglavarstva, da je da je dobar dio poslova i u javnoj nabavi i u kupoprodaji i u raspisivanjima natječaja u iznosima preko milijun kuna prešao na vijeća. Također, kod zabrane članstva u nadzornim odborima trgovačkih društava to je članstvo u upravnim tijelima i nadzornim odborima članak 13. – upozoravam samo na nedosljednost između zabrane za dužnosnike na državnoj razini državnoj razini u odnosu na dužnosnike na lokalnoj razini. Jer za lokalnu razinu dužnosnici ne smiju biti u nadzornim odborima trgovačkih društava koje su u vlasništvu jedinice, lokalne jedinice ili gdje oni imaju udjele, a na državnoj razini ako dobro iščitavam dužnosnici ne smiju biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava. Dakle, bilo kojih pa i onih u privatnom vlasništvu ako je to predlagatelj tako mislio. Što znači da na lokalnoj razini dužnosnik može biti član, odnosno predsjednik nadzornog odbora pa je to malo pitanje da li to s ovog aspekta sukoba interesa može netko biti predsjednik recimo nadzornog odbora u nekoj privatnoj firmi s kojom će lokalna jedinica zaključivati posao. Također, upozoravam na članak 32., pardon, na članak 11. koji govori o naknadama. Dakle, ovo treba razjasniti članak 11. u vezi s člankom 12. Dakle, predlagatelj zakona, a u konzultaciji sa drugim zakonima o izborima zastupnika, o izborima gradonačelnika i načelnika i županima, o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave treba uskladiti da li netko tko je izabran na jednu dužnost može uz to obnašati i drugu dužnost. Odredbama ovoga zakona čini mi se da se stvari postrožavaju u odnosu na pobrojavanje nespojivih dužnosti iz drugih iz drugih zakona. Ali onda čini mi se da postaje i bespredmetna ova odredba članka 11. ako imamo generalnu zabranu imenovanja, odnosno obnašanja 2 javne dužnosti istovremeno onda niti ne trebaju ove odredbe da ako obnaša jedna da na drugoj dužnosti ne može primati plaću i kada izvanredno može primati naknadu, dakle ovo isto treba razjasniti jer smo već imali rješidbe povjerenstva dosada različite u različitim pojedinačnim pojedinačnim slučajevima. Dakle, svakako bi ovo trebalo pojasniti i urediti. Evo, uglavnom ja podržavam također ovu odredbu da se udio u kapitalu dužnosnika smanji na 0,5 od sadašnjih 20, s time da tu možda još bi valjalo razmisliti o kriterijima i o veličini tih poslovnih subjekata. I vidim da mi je vrijeme isteklo, podržavam donošenje ovoga zakona. Mislim da je dobro i da se ovo povjerenstvo depolitizira na način kako je to predviđeno. Nemam više vremena govoriti o načinu izbora i nemojmo tako etiketirati jer ispada da bi neki zastupnici pojedinih političkih stranaka da bi bili zadovoljni i da bi rekli da je nešto nepristrano jedino kad bi u zakonu pisalo da će upravo oni izabrati to tijelo sa svojim glasovima. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Zasad imamo prijavljeno 6 replika. Najprije kolegica Sumrak, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Kolegice Lovrin ma ne bih htjela da stvarno ovo pređe u neko etiketiranje kao što ste vi rekli, međutim evo ga iz iskustva mogu reći zato što ja dolazim s mjesta gdje se radi i jasno je ovo što se tiče kolege, možda je on to propustio učiniti, ali to se kažnjava. Zato što je on saborski zastupnik i župan to njemu ne daje pravo da se tako ponaša. Nakon 3 dana se prijavljuje bilo kako da si na bolovanju i svaki mjesec uredno se daje doznaka. Svi mi koji smo u nekom radnom odnosu bi bili odavno kažnjeni i već na cesti. To što je netko saborski zastupnik mora pokazati da to se ne čini. To što se netko ne upisuje u knjigu to je bahatost. Ako se svi upisuju svi se moramo i to je dio. … /Upadica se ne razumije./… Pa to kolegicu pitam što misli ona o tome i što mislite o tome npr. da je netko od nas da li je to isto sukob interesa da je netko od nas otišao na more, eto mi smo saborski zastupnici, 7 eura po danu. I to se zna, novine to naravno neće obavijestiti. Oprostite kolega, ali to vam je tak. Ili uzmemo ne znam ratnu mornaricu pa se malo provozamo po otocima na kavu. Da li je to sukob interesa? Koristimo li mi svoje pozicije? Meni to vjerujte nikad nije palo na pamet jer mislim da je ovo prečasno mjesto koje obavljamo. Dolazim iz obitelji i iz okruženja koje me naučilo da dostojanstvo i poštenje se ničim ne može platiti ni potplatiti. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Kolegica Lovrin, nema potrebe. Pa onda idemo dalje sa replikom. Javio se kolega Stazić. **Stazić, Nenad nije se naša rasprava svela na obranu kolege Ronka. Ronka naime ne treba uopće braniti. Njega brane činjenice. Dokumenti i dokazi. A oni su vam neoborivi. Ronkov primjer nama ovdje služi samo kao jedno upozorenje što će se sve događati ili što se sve može događati ako ovaj zakon bude izglasan u ovom ili sličnom obliku. Gledajte, vaš kolega Hebrang je jučer za kolegu Jovanovića izjavio da je najkorumpiranija osoba u državi. On to govori kraj živog i zdravog Sanadera, kraj POlančeca, kraj Rončevića. On Jovanovića proglašava najkorumpiranijom osobom na zemlji. I ja sada samo čekam da Sesar kojeg ste izabrali za tajnika potaknut ovakvom Hebrangovom analizom prijavi prijavi Jovanovića za nekakav sukob interes. Zašto? Zbog kojeg prekršaja? Ma nije važno. Zakasnio Zakasnio je na sjednicu Sabora, javni interes je da bude na sjednici Sabora, a njegov privatni interes je bio da svrati kupiti kruh. Dovoljno Sesaru jednako kao i kod Ronka. A onda će ovo povjerenstvo od pet vaših ljudi zabraniti Jovanoviću pet godina da se bavi politikom. Na to upozoravamo. A vi kao iskusna pravnica, pazite još ne trepće, vi kao iskusna pravnica kolegice Lovrin, Ronka nije pozvalo ni da ga sasluša. A što vi mislite kao bivša ministrica u postupku u kojem onoga kojega osuđujete niste ni saslušali. Hvala lijepo. kažete da činjenice da nekoga brane. Ja ću iznijeti činjenicu rekli ste da nije točno da se svela rasprava na obranu. Ja ne znam što ja slušam posljednjih sat vremena, slušam samo to. Gospodin Ronko nije osuđen donijeta je odluka, ima priliku zatražiti sudsku zaštitu. Što se tiče gospodina Jovanovića rekao je predsjednik kako siješ tako ćeš žnijeti, ali svaka izjava provocira drugu izjavu. Nakon izjave gospodina Jovanovića da smo svi mi kandidati za zločince, svi mi iz HDZ-a, članovi HDZ-a ja mislim rekla bih jako zločest izraz ali ćete me tužiti, što je to i koja je to isključivost, naravno da je dobio odgovor. Ja naravno ne podržavam takve razgovore i takve načine obračuna. Ali također je kolega zastupnik Jovanović jučer važno rekao kada mu se dokaže bilo što da će on otići iz politike zauvijek. A zar ono što on govori stalno svima nama, jeli to dokazano, a za sebe traži dokaze prije nego se kaže. Hvala. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, uvaženoj kolegici bi replicirao u onom dijelu kada je govorila o razlozima za donošenje zakona i zbog svih onih rasprava koje su išle za tim da je racio od donošenja ovoga zakona nekakve skrivene namjere, spominje se kralj Aleksandar, obznana i još neki svijetli primjeri u našoj bližoj i daljoj povijesti. Ja sam imao prilike sudjelovati čak i u radnim skupinama koje su raspravljale o ovim institutima i zapravo što je stručna i svaka druga javnost očekivala da se treba promijeniti u postojećem zakonu i to se upravo mijenja. To je sve ono o imovinskim karticama, provjerama, pa onda imamo to inzistiranje neovisnosti u političkom smislu samog povjerenstva i proširenje kruga sankcija. I to se upravo ovim zakonom mijenja na način da i te standarde prilagodimo svim zemljama EU koje su na ovaj ili onaj način ali slično u tom smislu regulirale ove institute. E a sada o politiziranju ili političkoj nekakvoj igri vezano za povjerenstvo, samo ovo, povjerenstvo ili za neke druge postupke koji se mogu javiti bilo prekršajne ili kaznene. E sada kada god se ukaže na nekakav sukob interesa nekih političara oporbenih, e onda je to politički obračun. To je politički obračun. Netko se igra i politički obračunava s nekim. A kada je u drugom smjeru, znači kada se ukazuje na sukob interesa ili neku drugu odgovornost bilo kaznenu bilo prekršajnu, e to je borba protiv korupcije. Pa to jednostavno po prirodi stvari, po logici to je kontradikcija. Dakle, u tom smislu, a zalažem da budemo svi isti ispred zakona, jer zakon je jednak za sve. Korupcije i koruptivnih ponašanja ima i s jedne i s druge strane, ali kada se ukaže na ovu drugu stranu to je politički obračun. Tako ne može u tom smislu funkcionirati niti ovo istražno povjerenstvo i tu je puno tih problema i za ovaj zadnji slučaj, jer se radi o vašem saborskom zastupniku pa sve, a jednoglasna odluka je bila. I nisu samo saborski zastupnici pozicije donijeli tu odluku, ona je obrazložena, takva je kakva je i na nju se ima pravo žalbe, a ona je donešena jednoglasno. To je primjer političkog obračuna. A kada imamo drugu situaciju, to je borba protiv korupcije i sprečavanja sukoba interesa. Ne ide vam, ne štima ta logika. To jednostavno zakonski i logički ne može proći.

s vama u svemu i konačno bismo trebali ... razgovarat a ne argumentom at hominem da gledamo tko je, a ne što I u tom smislu koristim i ovaj odgovor samo za još jednu stvar, da bi ovo povjerenstvo bilo što kvalitetnije prema prijedlogu novoga zakona, molim vas obratite pozornost, a to nisam rekla, da u uvjetima za izbor predsjednika i članova povjerenstva ovako kako su stipulirani da ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđivana za kazneno djelo po tome ispada da netko protiv koga se vodi kazneni postupak ili koji je pod istragom može biti izabran u ovo povjerenstvo ili ako bi tijekom mandata bio pod istragom ili se vodio kazneni postupak da to ne bi bio razlog za prestanak mandata i mislim da o tome treba voditi računa. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Replika kolegica Vrbat. Izvolite. Hvala. Kolegice Lovrin iznijeli ste jednu tezu za koju bi voljela dobiti dodatno objašnjenje ako sam dobro shvatila. da smatrate da je potrebno da vijećnici i članovi skupština lokalne uprave također se uključe u ovaj Zakon o sukobu interesa. Ovako grubom kalkulacijom to bi bilo nekih 15, 20 tisuća ljudi plus ova poduzeća koja spominjete. Ja ne znam koje bi to tijelo moglo obraditi sve te kartice, obraditi sve te slučajeve, reagirati na sve moguće prijave koje bi tu došle. To bi eventualno kako neki sustavi imaju pa tako recimo ima SAD čini mi se lokalna povjerenstva za sukob interesa koje bi bile situirane od ovih lokalnih predstavničkih tijela mogle imati, ali centralno povjerenstvo, dati mu toliko širok spektar dužnosnika "za provjerit" ja se nadam da bar i to neće ući u ovaj koliko smatram nedovoljno dobar prijedlog ovog zakona. Molim vas da evo.

da se u taj krug ljudi uzmu sve osobe koje rade na dužnostima na kojima je visok korupcijski rizik onda ja tvrdim da je veći korupcijski rizik na čelu jednog velikog javnog poduzeća koje barata javnim novcem, nego jednog poduzeća koje je u cjelovitom vlasništvu države. Možda je to nekako minorno malo poduzeće koje još nije privatizirano i potpuno nevažno i nemoćno. Složila bih se i nisam daleko od toga da se razmišlja i o nekakvim lokalnim za lokalnu razinu. Zašto ne, to je isto jedna mogućnost. Ali svakako ono o čemu sam govorila da su ti korupcijski rizici sada na razini Vijeća i predsjednika Vijeća veći nego su bili prije donošenja novog Zakona o neposrednom izboru gradonačelnika i načelnika jer su se mnoge ovlasti sa poglavarstva prenijele na vijeća. Hvala lijepo. I posljednja replika. Za repliku se javio kolega Maras. Izvolite, kolega. **Maras, Gordan (SDP)** Gospođo Lovrin, rekli ste da smo se krenuli baviti i braniti jednog našeg kolegu koji je jučer dobio presudu povjerenstva. Reći ću vam koja je temeljna stvar vezana uz taj slučaj. Prvenstveno, čovjek je kažnjen zato što je pošten. Šest mjeseci i nije, bio je na bolovanju i pristao je da dobije svojom prijavom bolovanja, pristao je da dobije 15% manju plaću, da mu se skine dodatak što iznosi otprilike nekih 3500, 4000 kuna mjesečno. Znači 25 tisuća kuna je čovjek svjesno, jer je pošten, bio je na bolovanju, nije dolazio na posao, prijavio i još ste ga kaznili sa 10000 kuna. A koja je razlika, jer sada vi govorite da svatko je dužan u roku 3 dana prijaviti sukladno Zakonu o radu. Saborski zastupnici imaju svoja prava, obveze i dužnosti sukladno Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika. Znači vi imate sada slučaj jednog zastupnika koji ne dolazi na posao već nekoliko mjeseci jer čovjek ne može doći, u Austriji je. Ne može doći, ne puštaju ga pa nije izgubio posao, inače u Zakonu o radu je definirano ako se ne javiš tri dana, ne dođeš na posao gubiš pravo da da budeš ugovor o radu. Znači, razlika je između ovoga što vi govorite o tri dana i onoga što je u praksi. Čovjek je "izgubio", nije izgubio jer je pošten i prijavio je da je na bolovanju, isplaćeno mu je 30-tak tisuća kuna manje i sad ste ga zbog toga još kaznili sa 10000 kuna, odnosno ne vi nego povjerenstvo. Ja se ispričavam, ne vi ali povjerenstvo, a s druge strane da ste se interesirali u 20 godina Hrvatskoga sabora znate li koliko je zastupnika bilo na bolovanju? Možda 10-tak. Pa izgleda ili da su saborski zastupnici najzdraviji dio populacije ili je gospodin Ronko u biti pošten, a ne ono što vi tvrdite upravo suprotno da je nepošten. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Pa kolega Maras, ne samo da ste svoje rasprave potrošili zato da se uplićete u jedan pojedinačni slučaj svojeg saborskog zastupnika i spominjem, kojeg nisam ja kaznila, šta vam pada na pamet. Donijeta je odluka Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa jednoglasno. Čovjek ima pravo sudske zaštite i neka u postupku pred Upravnim sudom dokazuje da ta odluka nije bila dobra i zakonita. Ali vi sada i replike trošite da ponavljate to i da ponavljate neistine meni se čini jer smo ovdje čuli da je gospodin i sad me navlačite da ja to komentiram, ali moram jer su neistinite i nemojte plakat nad određenim sudbinama, da je prijavio prijavio izgubio nešto na tom bolovanju itd. Radilo se o povredi na radu koju je prijavio kao povredu na radu, dobio je 100%, dakle nije gubio ništa i saborska služba je očito za to sve skupa saznala 6 mjeseci nakon svega. Kad je nakon 6 mjeseci donio doznake jer saborska služba ne gleda gdje je koji zastupnik kad ga nema ovdje ovdje u sabornici. Evo toliko. Ali ne bih se dalje htjela uvlačiti u ovaj pojedinačni slučaj i o tome raspravljati. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Ja vas prosim da se probamo ponovo vratiti raspravi o zakonu, a ne odluci Povjerenstva za sukob interesa jer povjerenstvo je napisalo rješenje kako je napisalo, na koga se odnosi ima pravo žalbe i nek se to rješava i da mi ovdje ni ne optužujemo ni ne sudimo ni ne izvršavamo kazne. Kolega Leko, vi ste se još javili za repliku. Izvolite. Ne mogu a da ne kažem da ću rado pročitati odluku povjerenstva i kakva je konstrukcija, šta su našli sukob interesa u tome, jer je povreda prijavljena… Ne, ne, pustite vi to. Neću biti na sjednici gdje se tako raspravlja. Drugo što sam vas htio upozoriti je, slažem se s vama da je stari članak važećeg zakona, članak 4. dao krug osoba na koga se primjenjuje Zakon o sprečavanju sukoba interesa, dakle obitelj i interesom povezane osobe. A ja sam tome dodao članak 16. prijedloga zakona prijedloga zakona gdje su ograničenja poslovanja sa tijelom u kojem je dužnosnik i za sve članove i obitelj za sve članove i obitelj i to sam rekao, dužnosnik će biti odgovoran za sukob interesa bez obzira je li znao ili nije znao da njegov član obitelji ima negdje više od 0,5% učešća u nekoj firmi. Dakle, to to će biti objektivno sukob bez subjektivnog učešća dužnosnika. To je prilika da se obračunava sa ljudima. To je zgodna prilika da se obračunava sa ljudima. A drugo što sam htio reći, to stalno ponavljam, sukob interesa ne zavisi od statističkog vlasništva nego o tome da li je netko nešto učinio učinio u korist nekoga pojedinca ili grupe na štetu ili mimo interesa opće zajednice. To je dobro i zasigurno u tome treba i na taj način promatrati. Evo i ja se slažem, jer neki dan mi je došla u ruke jedna knjiga koja je zapravo obrazac za to u kojoj se opisuje kako se sve po zakonu mažnjavalo, ali onda ne smiješ reći jer kršiš zakon time što to govoriš. Vi želite odgovarati na ovo? Ne. Idemo dalje sa raspravom. Uvažena kolegica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Kada je gospodin Šeks govoreći u ime odbora, odnosno podnoseći Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav ja sam na to reagirala podižući i koristeći ovaj institut ispravka netočnog navoda. Međutim, nije mi bilo to omogućeno sa stola predsjedavajućeg. Poslije se uključio i sam gospodin Šeks da je to po prvi put da se nismo susretali sa tim i da ukratko da ja na to pravo nemam. E sad ćete vidjeti kako radi HDZ-ov laboratorij u kojem se lome, tale zakoni pa onda i Poslovnik zavisno o tome čiji je kalup je li SDP-ov ili HDZ-ov. I možemo misliti, dakle kad se na očigled svih nas koji smo sudionici, koji možemo pogledati što se radilo pa i unazad par mjeseci jer je to sve zabilježeno i kad se ne libite ni toga, odnosno vladajući kad se ne libe ni toga ono što se može provjeriti e kako onda vjerovati tim nezavisnim tijelima i tvorbama i nakupinama koje ćete sami sastavljati. A zašto? Za politički obračun s neistomišljenicima i to uoči izbora. To je svakom savršeno jasno. Evo da vidite. Kada je gospođa Dragica Zgrebec na dan godine gospodnje 14.7.2010. dan znameniti kada je pala Bastilja, pa će pasti i ova valjda, gospođa Dragica Zgrebec govoreći u ime Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj podnijela je izvješće, gospodine Friščiću, vi ste postupili po zakonu kao potpredsjednik pa ste rekli imamo ispravak navoda uvažena kolegica Đurđica Sumrak. Izvolite kolegice. I gospođa Sumrak je lijepo ispravljala navod i vi ste joj dozvolili čak i ako ona nije članica tog odbora i tako. Eto toliko o vašoj zakonitosti a la HDZ. I molim vas budite ljubazni. Ovdje sada nije izočio se gospodin potpredsjednik Šeks pa mu lijepo to prenesite u prilog njegove bogate prakse i tumačenja Poslovnika i zakona onako a la HDZ kako je to već i navada ne samo njegova, nego većine u HDZ-u. Govoreći o Prijedlogu zakona o sprječavanju sukoba interesa mislim da je to temeljni zakon i kad smo ga donosili sada već davne 2002., treće godine, čini mi se treće godine smisao tog zakona je da se vrati povjerenje u politiku, da se preveniraju svi slučajevi dakle oni gdje bi dužnosnik mogao doći evo nailazi gospodin Šeks, gdje bi dužnosnik mogao doći u sukob interesa. Međutim, da se mi vratimo onoj problematici koja tišti Hrvatsku. Na žalost malo je slučajeva sukoba interesa možda i bilo i oni toliko nisu uzbudili ni osiromašili Hrvatsku. Ono što je rak rana Hrvatske to je apsolutna podudarnost privatnog i državnog, ne sukoba tu interesa, nego nekih moćnika kao ovog odbjeglog koji se nalazi u Austriji, koji je jednostavno dobivene izbore smatrao vlastitim plijenom sebe i one klijentele oko sebe tako da bi državno pretvorio u privatno. Naočigled svih nas vidjeli smo da se državno pretače u privatno, svi su to vidjeli. Malo tko se usudio o tome govoriti. Još malo su o tome ljudi pisali. A ako su i govorili o tome, ako su i pisali o tome protiv njih su bile lansirane medijske potjernice. Ti su ljudi bili proskribirani. Ti su razapinjani na križ sramote jer su se usudili govoriti o tom i takvom čovjeku, o tom i takvom čovjeku kojeg ste vi ovdje svi branili sada nećemo fonograme vaditi, kleli se u njega, branili se iz petnih žila, a sada se toga ne sjećate jer smatrate da je to toliko davno bilo da nije ni istina da je to uopće bilo. I dok kulturni narod sjeća se Verone po Romeu i Juliji, po čemu ćemo ga se mi sjećati? Po Plivi ga se mi sjećamo i sve tako i sve tako redom. Dakle, to je osiromašilo Hrvatsku gdje se javno naočigled svih nas pretvorilo u privatno, gdje se državno pretvorilo u stranačko. Gospođa Kosor kaže ne, ne smijete više krasti i ne smije nitko trpati u džep. Za vreće ništa još nije rečeno jel' se smjelo u vreće ili nije i jel' još ima šta u Barišićevoj vreći da se potpomogne kakva još kampanjica do kraja godine. No, to sada više i nije naša stvar. Ali u svakom slučaju upravo to, takav način politike ne ovog ili onog zakona, nego takav način politike je osiromašio Hrvatsku, opljačkao Hrvatsku i osramotio Hrvatsku. Hrvatska je dakle osiromašena, opljačkana i osramoćena. To je naš najveći problem. Međutim, to se na žalost ne rješava jednim ovim ili onim zakonom. To je bit politike. I korupcija je nešto što je više i jače svakako od samo sukoba samo sukoba interesa. Sukob je interesa nešto što dužnosnik ne smije raditi, a inače običan građanin može raditi. To je to. Ali kao što ćemo se svi složiti, takve razmjere ovakve rabote to nije mogao raditi. To nije nekakav eksces u djelovanje. To je u suštini i biti tog djelovanja. Prema tome, kad govorimo o Prijedlogu zakona o sprječavanju sukoba interesa i mi smo se ovdje svi složili da nam treba zaista jedan novi zakon, da imamo pozitivna iskustva što je bilo dobro da unaprijedimo, što nije bilo dobro što je bilo nedorečeno da ispravimo. Prema tome, ići na jedan drugačiji koncept koji bježi od politike kao da je politika kužna to je prije svega opasno i o tome je detaljno govorio profesor Smerdel na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, koji je govorio upravo o tome da je to pitanje mudrosti demokracije, da mi dakle umjesto da vratimo politiku samim izvorištima, političkim strankama što je i kako je u Ustavu i napisano mi od toga bježimo u nekakva kvazi tijela. I koje to države rade? One koje apsolutno, kod kojih građani nemaju nikakvo povjerenje u institucije u politiku i političare. Bježe u nekakve paratvorbe, para državna tijela. Mi dan danas imamo nekakva stvorili smo para državna tijela, jer eto ne smije to raditi politika. I onda tu se stavljaju ljudi od političkog povjerenja prvog reda, ne odgovaraju nikome, jer tobože oni su neovisni. To je opasno. To je vrlo opasno, to je u osnovi opasno. To je protuustavno, kompetencije koje se daju takvom tijelu je rastakanje samog Parlamenta, i kao što je istaknuto mnoge napredne zemlje to su zadržale u okviru Parlamenta, pa su omogućile i parlamentarcima, udrugama da lijepo ovakve slučajeve preveniraju, jer je bit povjerenstva, pa i čitavog Zakona o sprječavanju sukoba interesa da se preveniraju neke situacije i da se izbjegnu situacije. Ne da netko dođe u takvu poziciju, nego da se jednostavno spriječe takve uopće mogućnosti. Dakle bit zakona i smisao zakona da se vrati povjerenje u politiku, i u političare, da se borimo za čistoću političkog života, da rehabilitiramo politiku, a mi je na ovakav način još više ocrnjujemo i to sami. što nije, što je vrlo opasno. Ja mislim da je to već bespuće vladajućih, kad se više nema odgovor na ona aktualna pitanja. Sam sastav kako bi radilo povjerenstvo, da bi to bili profesionalci, čiji bi mandat bio 5 godina, koji bi imali koeficijent kao članovi DIP-a, dakle to su jedne bogate sinekure. Ono o čemu bi trebalo posebno govoriti koje su to ovlasti dakle koje bi imao samo to povjerenstvo. Te ovlasti ovdje na neki način čak su i blaže od postojećeg zakona. Ali da se vratimo možda na vrlo konkretan primjer …/Ne razumije se./… Može li taj čovjek, njegove tvrtke, bez obzira što su prenesene na nekog drugog ili na nekog trećeg poslovati s državom? Do sada je bilo 20% udjela, sada se on smanjuje na 0,5%, a ova Vlada donosi još, predlaže zakon koji smo donijeli da upravo proizvođač jedino može servisirati takve. Pa nemojmo se dakle ovdje, imati licencu za servisiranje, pa nemojmo se dakle igrati tih stvari. Onda budimo jasni, okanimo se prijenosa da ona ili biznis ili politika, ili će se netko baviti politikom, ako ima takva trgovačka društva zašto bi osiromašio, ali ne može poslovati s državom. Ili neka se ne bavi sa politikom. I još samo dozvolite jednu rečenicu, u pogledu ovih sankcija. To su sankcije koje je imao komunistički sustav, i to onda kada proglasi nekoga krivim za teško kazneno djelo sa političkim posljedicama. To ne može imati povjerenstvo da ono nekom uskraćuje hoće li se netko baviti i politikom ne, o tome mogu samo nadležna tijela ili Sabor ili nadležna sudbena tijela, Ustavni sud, a ne ovo povjerenstvo. Nemojte niti na Sabor prenašati odluke da nekome uskraćujemo bavljenje politikom. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo. Evo kolegice Antičević vi ste potpuno u pravu. To sam bila ja, ja sam pogriješila, tek sam došla u Sabor i nisam znala da ne mogu replicirati. ja se, ne sramim se, ispričala sam se kolegici i sad se javno ispričavam, naravno što sam to učinila, jer nisam znala da ne mogu. A reagirala sam na jedan slučaj pčelari, oni su meni tak na srcu, ja se s njima bavim. A sad nešto drugo, samo htjela reći, evo govorite, možda se u ovom zadnjem dijelu s vama na neki način i slažem, međutim bilo bi mi jako drago da vi u oporbi jednom kažete da svi oni koje smo mi sad nabrajali evo donesen je zakon, odnosno nulta stopa tolerancije prema korupciji, oni su svi pod istragom i svi su u zatvoru, i mi to podržavamo i to tako želimo da bude. Meni se čini da vi to nemate snage ni izreći uopće, i da vas to jako muči i vas je jako sram što se vjerojatno bliži vrijeme da ćete ćete vi među sobom morati malo pogledati šta se dešava i koga ima, pa da će i vaši tako morati završiti. Ali mi se ne sramimo, vi kažete nema ovoga na poslu, mi vam iskreno kažemo čovjek je u zatvoru. Kriv je. Kriv će biti kad ga osude, oni koji su pod istragom, pa nismo mi tu sada da se nečemu sramimo. Mi ovdje vidite sjedimo i ako će biti potrebe nitko od nas neće se libiti odazvati. Zanima me zašto se braniti na sitnicama, zašto braniti kažete vi male, sitne stvari lopovluke? Mislim da od tih malih, sitnih lopovluka kreću veliki lopovluci, i pokazatelji su kako se misli i kako se želi, a ova Vlada je sada pokazala što misli o korupciji. Nema velikih i malih imena i prezimena i političke stranke. Svi će odgovarati. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Ispravak navoda, kolega Tomljanović. Još dvije replike. Vi ćete replicirati dečki, nema problema. Kolegica mora ići. **Tomljanović, Prije nego što nam kolegica izađe iz sabornice. Evo ja ispravljam netočan navod, mislim da ste ga uvažena kolegice, netočan je, a kazali ste ga čak i dva puta. A on glasi da se ovaj zakon donosi radi političkog obračuna sa političkim neistomišljenicima i da u tom smislu predstavlja alat i sredstvo za obračun sa političkim neistomišljenicima. To je netočno. I vi sami znate da to nije točno, a podsjetio bih vas da se ovaj zakon mijenja, odnosno donosi novi zakon, znate za obvezu ili podmjerilo vezano za poglavlje 23. Ja neću sad opet govoriti da je to uvjet ili preduvjet, ali u svakom slučaju obveza da se ovaj zakon uredi na način da se tri instituta o kojima sam govorio urede na novi način, jer u smislu provedbe postojećih zakona su uočeni nedostaci. Dakle imovinske kartice, provjera imovinskih kartica, politička, depolitizacija samog povjerenstva i sustav sankcija. I o tome se ovdje radi. Dakle ako tri puta ponavljate netočni navod, vi zapravo želite kazati javnosti da većina, saborska većina želi donijeti zakon radi političkog obračuna sa, ne znam s kim. Pa mislim to, prizivate nekakva vremena, tu se spominju kraljevi Aleksandri, obznane ili ne znam što. Pa to jednostavno nije točno i to treba ispraviti. Evo. **Stazić, Nenad (SDP)** S obzirom da kolega Tomljanović nije imao hrabrosti repliku dići, nego ide ispravkom netočnog navoda, ja sam kolegici Ingrid mislio pružiti šansu ponavljajući ove njegove riječi, tako da može odgovoriti. Ali sad ću kolegici Ingrid, bez obzira što je nema, jedan dokaz da je u pravu kad ovo govori. To proizlazi iz zakona, iz odredbi članka 31. koji definira kako se biraju ovih 5. Biraju se tajnim glasanjem, i sad piše ovako jednako. Tko će od njih biti predsjednik na tajnom glasanju je izabrano. Kaže da predsjednik povjerenstva mora imati završen diplomski i sveučilišni studij pravne struke, a biraju se tajnim glasanjem. Pa kako ćete dobiti to da najviše glasova dobije baš onaj kandidat koji ima diplomski ispit pravne struke, odnosno magisterij pravosudni osim ako se unaprijed ne dogovorite koji će to biti. Pa kad se dogovorite unaprijed koji će to biti onda ćete tako tajno i glasati. A predlagatelj se tu varku čak nije potrudio ni sakriti. Čak ni to. Prema tome, intencija ovog zakona je potpuno jasna i tu kolegica Ingrid Antičević-Marinović ima pravo, ima pravo. Ima pravo i u tome kad kaže predstavnici predlagatelja kad se prvi put donosio zakon njegova intencija je bila vratiti povjerenje u politiku. E pa, da ste na tom tragu nastavili svi bi vas podržali, a vaš prijedlog zakona uništava povjerenje u politiku. On će napraviti zlo. Kolegica Antičević ne želi odgovarati na repliku. Kolega Maras želite li replicirati? **Maras, Gordan (SDP)** Pa moram reći jednu stvar, kolegica Antičević zbilja je dala jedan izvrstan siže cijele intencije i načina na koji se ovaj zakon priprema i što se sa njim želi postići i kako radi povjerenstvo dosada vidi se iz još jednog primjera. Povjerenstvo ima informacije sve koje imaju hrvatski građani. Da li je još uvijek dužnosnik, pošto evo kaže kolegica Sumrak dok nisu osuđeni naravno nisu krivi, a osumnjičenik i u pritvoru je i dužnosnik Hrvatskog sabora saborski zastupnik Sanader, i čitamo svaki dan o tome da ima ovoliko ili onoliko imovine, pa USKOK uzima ovo, USKOK uzima ono. Da li se povjerenstvo po tom pitanju oglasilo? Postupak je u tijeku, ali svejedno da li je on u sukobu interesa ili nije? Samo malo, nije se oglasilo niti se ima namjeru oglasiti. I to je ono što je generalni problem. Problem je što se povjerenstvo služi svih ovih godina isključivo za potrebe jedne političke opcije. kolegice. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Doma, kolegice i preostali kolege koji smo ovdje u ovaj kasni sat, predstavnici Vlade. Dozvolite prije svega da se referiram odmah na ovaj na ovaj europski dio. Mi kada se želi neki zakon progurati na silu onda ga stavljamo pod mantru EU. Od nas se nešto traži. Ne postoji opća regulativa, odnosno EU ne propisuje ništa oko, ne regulira detaljno taj sukob interesa nego svaka država u okviru svojeg poretka ima svoj sustav. Prema tome, ovaj zakon niti ima oznaku P.Z.E. niti se poziva na bilo kakvu pravnu stečevinu. Osim toga evo htjela sam reći kada govorimo o političkom djelovanju ljudi općenito sukob između pravnog i javnog interesa dovodi u pitanje ustavna načela počevši od predstavničkog kriterija na kojemu se zasnivaju sve demokratske institucije. To otkad je politike uvijek je bilo rasprave i o ovom pitanju. Kada raspravljamo o normiranju i prevencije sukoba interesa kod javnih dužnosnika premalo smo se, po meni, osvrnuli na neke činjenice koje se možda čine nebitne, ali po meni imaju veliku ulogu. Smatram da veliku ulogu u cijeloj ovoj tematici mogu imati političke stranke koje bi mogle educirati svoje članove i kandidate za javnu dužnost te kroz unutar stranačke demokratske procese selektirati najbolje kandidate. Iako se svatko ima pravo kandidirati i biti biran na izborima kao što znamo ipak političke stranke imaju centralnu ulogu u našem političkom životu i možda ne bi bilo loše da se na neki način predvidi nekakav instrument edukacije samih kandidata ili kandidata za javne dužnosti. Jer vjerujem da puno, pogotovo lokalnih dužnosnika, uopće nije upoznato sa mogućim sukobima interesa u kojima se onda oni kasnije i nađu. Vjerujem da do takvih prekršaja dođe iz neznanja ili iz nerazumijevanja. Mislim da se nekad govorilo da je kadrovska politika najbitnija politika i da ipak ima nešto i u tome. Tu može veliku ulogu imati i obrazovni sustav RH pa da od djece i od srednjoškolaca počnemo tumačiti našim građanima da je obnašati javnu dužnost čast, da je braniti javni interes dužnost tih ljudi koji obnašaju javne funkcije. Kod nas je percepcija dužnosnika, bilo lokalnih ili državnih, da je tu nekakva otimačina, da je tu nekakva svi nešto kradu. Mi sami doprinosimo pa i ovakvim današnjim raspravama tome da se nas percipira tako. I naravno onda da dolazi do političkih hajka i da se želi ne znam što dokazati pa i ovakvim prijedlozima zakona. U mnogim zemljama nije slučajno da se za obnašanje javne dužnosti kaže da se ona služi. I ja smatram da je to služenje svojoj zemlji ili svome gradu i to je časna dužnost kojoj moramo mi svojim primjerom svi dokazati da to jest tako i vratiti povjerenje u politiku kako je izvrsno rekla kolegica Ingrid Antičević-Marinović prije mene. znači naglasiti da treba dubinski djelovati na samu promjenu percepcije i svijesti oko obnašanja javne dužnosti. I donijet ćemo takav zakon … I donijet ćemo takav zakon koji će imati takvu intenciju ako smo dobronamjerni, ako zaista želimo donijeti zakon koji želi regulirati očuvanje javnog interesa. Kolege prije mene su podrobno govorili o nekakvim, o mnogim spornim rješenjima koji se predviđaju u ovom prvom prijedlogu, prvom čitanju ovog prijedloga zakona. Ja neću previše ponavljati, ali ipak moram reći ovo što me stvarno bode u oči, da smatram da je dio ovih odredbi atak na ustavni poredak RH. Naime, smatram da nikakvo posredno birano tijelo ne može oduzeti mandat izravno izabranom dužnosniku. Bilo onom na državnom nivou ili na lokalnom nivou. Mi ovdje uvodimo nekakvo Vijeće čuvara revolucije koji imaju neke zemlje koje se baš ne mogu podičiti Ne mogu se donositi presude i ne možemo formirati takvo tijelo odnosno možemo formirati takvo tijelo, ali onda ćemo dovesti takvo tijelo Ustavnim zakonom intervenirati u Ustav i onda Ustavnom zakonom urediti i takvo nekakvo tijelo. Smatram da ovaj zakon ne smije biti donesen u predizbornu svrhu i smatram da bi ono trebalo donijeti se sa što širom mogućom većinom. Ja bi bila jako zadovoljna kada bi se uspio donijeti sa dvotrećinskom većinom jer bi onda značilo da smo svi svi dobronamjerni i da imamo stvarno dobar prijedlog. A ovaj prijedlog mi se čini jedan politički pamflet prepisan od nekakvih zemalja koji nemaju nikakve veze sa našim pravnim uređenjem niti našom pravnom tradicijom i takav se još prijedlog začinio dodatnim ukrasima koji su su se čini mi se po slučaju premijera bivšeg Sanadera još nakačili na ovaj loš prijepis nekog lošeg rješenja. Smatram da bi možda trebalo razdvojiti u nekim dijelovima ovog prijedloga zakona lokalne dužnosnike od državnih dužnosnika. Mi nekada u Saboru i u ovom državnom dijelu politike ne shvaćamo da našim djelovanjem, jer od stabla ne vidimo šumu, zagorčavamo i onemogućavamo rad lokalnih jedinica. Mislim da je već sada vrlo teško obavljati nekakve lokalne dužnosti volonterski. A s ovim prijedlogom zakona taj volonterizam se potpuno onemogućava. I mislim da nije baš najpametnije imati istu regulativu za ministra ili premijera i nekakvog donačelnika jedne male siromašne općine koja primjerice možda radi u nekakvoj firmi koju ima tast ne znam čiji i on je povezan sa tom osobom i on je sada u sukobu interesa, a radi volonterski. Pa od čega da taj čovjek živi? Pa nitko se neće htjeti kandidirati za te funkcije. Malo sam proučila ove druge zemlje kako su regulirale ovu tematiku i želim ovdje ukazati recimo na francuski primjer koji je dosta sličan ovome ali je puno ozbiljniji. Oni imaju Vijeće za transparentnost pri parlamentu i onda to Vijeće za transparentnost koje razmatra moguće slučajeve sukoba interesa članova parlamenta i vlade ukazuje predsjedništvu Sabora odnosno njihovog parlamenta na mogući sukob interesa ili tako donosi nekakvu odluku i onda to oni prosljeđuju francuskoj francuskoj inačici Ustavnog suda koji onda eventualno donosi presudu i odluku pa i o oduzimanju mandata, ali Ustavni sud. Ili o zabrani kandidiranja čak i do 10 godina ili o novčanoj kazni. Ukoliko pak u Francuskoj komisija za transparentnost utvrdi da imovina dužnosnika koja nije prijavljena u imovinskoj kartici i nije objašnjena. I traži dužnosnika objašnjenje oko te nerazjašnjene imovine, onda o tome to vijeće ne donosi odluku nego o tome obavještava Državno odvjetništvo i to se uklapa u sustav francuske demokracije koja je vrlo slična u mnogim dijelovima i sa našom. Smatram da ima puno spornih odredaba, odredaba, nadalje to se još nije spomenulo da li članak 50. i 51. znače da se ne može biti lokalni dužnosnik recimo gradonačelnik i načelnik i zastupnik u Hrvatskom saboru. pa nećemo to mijenjati ovim zakonom koji se donosi običnom većinom. Ako ćemo ići u to, a ja osobno smatram da bi to možda i bilo dobro to ćemo promijeniti izbornim zakonodavstvom. Ne možemo običnim zakonom mijenjati izborni zakon ja se nadam. Stoga ja pozivam i evo iskorištavam priliku što je ovdje predsjednik Odbora za Ustav, POslovnik i politički sustav da pozovem na ozbiljnost i da pozovem da se ozbiljno radi na drugom čitanju ovog zakona, i da se eventualno instituta nekakav formalni ili neformalni krug članova tog odbora da ozbiljno porede na tom prijedlogu da se u što više odredaba usuglasimo i da se razmotri mogućnost donošenja zakona sa dvije trećine. Evo ja se nadam da će to nekako ići u tom smjeru. Mislim da još ima vremena za promijeniti ovaj nacrt u smislu ozbiljnog zakona koji će biti dugoročan. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Ispravak navoda kolega Tomljanović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo prvi netočan navod da se ovaj zakon donosi na brzinu. Kolegice ovaj zakon je u redovnoj saborskoj proceduri. Ovo je prvo čitanje, javna rasprava o svim ovim institutima, stručni skupovi, okrugli stolovi su bili u tijeku usudio bih se reći mjesecima. Dakle, nikakva brzina i nitko ništa u smislu instituta jer zakonskih rješenja ovdje ne sakriva. Drugo. Ne radi se o nikakvom napadu na ustavni poredak, pa je i to netočan navod. Dakle, da je ovaj zakon citiram: "Napad na ustavni poredak". Ovo je samo jedan od predloženih modela i u prvom čitanju ima dosta za, protiv, kritika, objašnjenja ovakvih onakvih, dva profesora ustavnog prava, dva različita mišljenja, neću citirati niti jednoga. Jedan model koji je prihvatljiv sasvim sigurno uz male modifikacije može se uklopiti u postojeći naš zakonodavni i ustavni sustav. I treća stvar, kada spominjete sukob interesa opet ga povezujete sa kaznenim djelom. Jedno je kaznena odgovornost, kazneni postupak, drugo je prekršajna odgovornost, prekršajni postupak, a to u velikom broju slučajeva nema apsolutno nikakve veze sa sukobom interesa. Sukob interesa je nešto sasvim drugo, a u tom smislu kolega to sam vam htio kazati kada spominjete neke slučajevi koji su čak i uskočki predmeti vi želite da ih mi raspravljamo na Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa. Ubuduće drugu tablicu, a onda imate malo duže vrijeme. Sada je na redu kolegica Lovirn, ona se prijavila za repliku. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo htjela bih samo replicirati u onom u kojem je kolegica rekla da je rečeno da se ovaj zakon donosi zbog Europe jer netko pritišće, a da to uopće nije P.Z.E. zakon i da ne vidite gdje bi ga mi morali donositi, da nema pravne stečevine itd. Točno. Nema direktive, nije usklađenje sa pravnom stečevinom, ali jest nešto drugo. Dakle, Hrvatska je donijela Akcijski plan reforme pravosuđa i ovaj Hrvatski sabor je u lipnju 2008. donio Strategiju suzbijanja korupcije kao mjerilo za otvaranje poglavlja 23 - Pravosuđe i temeljna prava, gdje su određeni zahtijevali da se dođe do određenih standarda u pravosuđu i borbi protiv korupcije. Da bi postigli te standarde jedna od mjera niz je mjera preventivnih i represivnih u borbi protiv korupcije. Jedna od mjera prevencije u borbi protiv korupcije jest upravo zacrtano i donošenje novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa. I u tom smislu je to u skladu sa zacrtanim mjerilima za zatvaranje, a provedba sada i za zatvaranje poglavlja. I ono što uvijek naglašavamo, ni to nije svrha samoj sebi nego je svrha to da mi sami sebi uredimo ovu državu na najvišim standardima i da učinimo sve da se korupcija u Hrvatskoj svede na najmanju moguću mjeru. **Friščić, Kolega Maras, vi ste na redu. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Nažalost, mi u Hrvatskoj dosta često donosimo zakone i određene mjere kako bi skrenuli pozornost i kako bi stvorili dojam da se nešto radi. Ja kada slušam rasprave tipa mi se obračunavamo s korupcijom, stječe se dojam kao da bi mi trebali biti ponosni u Hrvatskoj što se ovo sve dešavalo svih ovih godina. Pa evo imamo priliku se onda boriti s tim. Nevjerojatno gospodo, znači trebalo bi reći po vama, bravo što se ovo sve dešavalo pa da sad možemo pokazati kao evo mi smo odlučni u toj borbi, a ne da je trebalo osigurati, da ste vi za to odgovorni da se to ne dešava. Ne vidite li tu svoju odgovornost? I sada kada smo u takvoj situaciji kakvoj jesmo mi predlažemo zakon koji bi kak ti trebao opet pokazati kako mi idemo korak naprijed, kako ćemo mi kao Hrvatski sabor donijeti zakon koji će prevenirati te situacije u budućnosti. I teško se ne oteti dojmu da je upravo zakon predložen zbog toga, zbog potrebe da premijerka na jednoj sjednici Vlade kaže kako više neće biti nikad moguće da se dešavaju stvari kao što su se dešavale do sada. A to jednostavno nije točno jer loših ljudi će biti i u budućnosti. Ali odgovornost onih koji su do sada bili je ogromna i ne može se sa jednim zakonom ili odjednom zaboraviti i obrisati. I zato vidiš ovdje odredbe koje govore o tome kako će se nadzirati računi u Hrvatskoj i inozemstvu. Kao slučajno se to pojavilo kada se pojavila kalkulacija oko toga da su neki dužnosnici koji su pod istragama uskočkim imali određene velike svote u Hrvatskoj i inozemstvu na svojim računima. Zato govorim da je velika poveznica između ovoga što se dešava u Hrvatskoj i pokušaja stvaranja dojma vladajuće stranke da će ovakvim prijedlozima uspjeti neke stvari promijeniti, a neće jer to jednostavno nije moguće, mora se cijeli sustav promijeniti. Zakon nikada nije rješenje. Jedna Švedska nema ovakav zakon, a nema korupciju ili je ima koja je na puno manjoj razini. Zakon nije garancija nizašto. I ono što sam ja htio predložiti predlagateljima to su dvije, tri konkretne stvari. Radi se prvenstveno da ne stvaramo tijelo koje ima istražni karakter, to nema nikakvog smisla. 2500 ljudi će biti obuhvaćeno ovim zakonom i sada bi povjerenstvo trebalo istražiti sve njihove njihove imovinu, račune, OIB-e usporediti da li je to tako ili nije. Koliko to ljudi treba raditi onda u povjerenstvu i to …/Govornik se ne razumije./… non-stop jer se ti ljudi mijenjaju. Pa to je 50-tak ljudi koji će morat danonoćno raditi na takvim podacima. Bilo bi puno kvalitetnije da povjerenstvo pošalje upit jer mi imamo institucije ove države, sa popisom imovine koji je prijavio dužnosnik poreznoj uprava da porezna uprava potvrdi da to ovaj ima ili nema OIB-u i da to ovaj je mogao steći ili nije mogao steći po njegovoj poreznoj kartici u proteklih godina koliko je bio zaposlen i koliko je prijavljivao određeni prihod kroz karticu. I da porezna uprava onda vrati to je moguće, to je realno, to je prijavljeno i ukoliko nije da onda povjerenstvo traži od dužnosnika da obrazloži i vidi o čemu se tu radi, a ne da je sad na povjerenstvu da istražuje ono za što mi već institucije imamo. Imamo i poreznu upravu, ako je pitanje pranja novca imamo i i Ured za sprečavanje pranja novca. Postoje službe koje se time moraju baviti, koje su se time morale baviti do sada. I ako je moguće to tako reći, bilo bi bolje i da rasteretimo te ljude jer je nemoguće očekivat od njih da kvalitetno odrade posao. 2500 ljudi nadzirati na ovaj način mora biti služba od od najmanje 50, 100 ljudi zaposlenih u povjerenstvu, a to vjerojatno neće biti niti će biti moguće na taj način organizirati. I ovakve odredbe po meni apsolutno nemaju smisla što evo kažem da će dužnosnik moći morati dati dozvolu da mu se prekontrolira bankovni račun. Ali da li će dati od punice ili od punca kao što smo sada vidjeli slučaj, neće. Znači sakrit novac, onaj koji će to htjeti će napraviti u budućnosti. Mi trebamo omogućiti da naše institucije spriječe da se to dešava, a ne da povjerenstvo se time bavi. I to je ono šta mislim da će na kraju krajeva i ubiti smisao ovog zakona i zagušiti povjerenstvo da na kraju nećemo imati, imat ćemo usko grlo i na kraju nećemo imati nikakve koristi od ovog povjerenstva, a koristi ćemo imati samo u slučajevima kao što sam već rekao u par replika, u tome da li treba nekoga oplesti ili ne treba, kao što je sad bio slučaj sa gradonačelnikom Ronkom. A da je velika intencija u tom smislu da se stavi pod kontrolu to povjerenstvo se vidi iz nekoliko stvari, jedno je mandat povjerenstva od pet godina. Ako se sad imenuje taj mandat se proteže do mandata ne ne sljedeće Vlade nego one iza, to je jedna stvar. Drugo, imenuje se na ovaj način na koji je rekao kolega Stazić, malte ne da je nemoguće ga izabrati ukoliko se unaprijed već nije dogovorilo oko njega, a bira se kao tajnim glasovanjem i ne može ga se smijeniti. Pazite, ne postoji mogućnost da se tog čovjeka smijeni iz povjerenstva. Prestaje mu mandat samo u slučaju smrti, na vlastiti zahtjev, u slučaju trajnog gubitka sposobnosti i ako prestanu postojati uvjeti potrebni za imenovanje, a ti nisu svi uvjeti koji su bili u članku 32. nego samo ukoliko više nije naš državljanin i ukoliko se učlani u neku stranku. Ali ukoliko gubi sposobnost i ukoliko bude kažnjen ok, ali da posjeduje visoke moralne kvalitete, etičke standarde i da se ponaša na taj način to više nije uvjet, a ne, ne. Ako on radi loše, ako netko ima prigovor na njega ne može ga se smijeniti, ne može ga se smijeniti. Iz toga se jako dobro vidi gospodo intencija da vi želite jednostavno cementirati stvar kroz ovo povjerenstvo. Na taj način se želi sada staviti pet ljudi koji će imati pet godina mandat i biti nesmjenjivi. Ali možete izbjeći tu zamku do sljedećeg čitanja. Predlažem vam i tu predlagačima da uvrste odredbu od 2/3 koja je potrebna za izbor nekoga u Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. U tom slučaju će morati biti suglasnost ne samo sada nego i u situaciji kada bude neka druga većina imenovala te ljude i imamo jednu garanciju da će se morati napraviti kompromis vezan za članove tog povjerenstva koji onda neće biti članovi stranke. Ukoliko se to ne napravi znate kako je. Tri puta ste mijenjali zakon možda se dogodi ga mijenjati četvrti put. Ali mislim da to nije rješenje. To tko će mijenjati mislim da to nije rješenje. To tko će mijenjati to ćete vidjeti. Mislim da to nije rješenje. Mislim da bi bilo bolje rješenje da se dogovorimo na način da visoki konsenzus mora biti oko tih članova i to se nadam da će biti u drugom čitanju. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Imamo jednu repliku prijavljenu. Uvažena kolegica Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Maras rekli ste da se mi kao ponosimo na to što se sad borimo protiv korupcije, a da se ne bismo trebali ponositi na to jer se imamo protiv čega boriti. Dakle, mi smo producirali korupciju pa se protiv nje i uspješno borimo. Kolega Maras imali ste se vi za vrijeme od 2000. do 2003. itekako protiv čega boriti. Ali na žalost niste imali alate za tu borbu. Dakle, imali ste i nagibne vlakove, nabavu i vatrogasna vozila i 4 milijuna eura potrošenih za nabavu nekakvih aparatića za karte koji nikad nisu došli u uporabu i jamstva Lencu i Riječku banku i Excelzior i svašta ste se to mogli boriti. Ali niste imali alate, jer ih niste donijeli za tu borbu. Naravno da smo mi ponosni jer četiri ili pet godina radimo na zakonodavnom okviru, na jačanju institucija koje to sad samostalno mogu raditi i sada i rade. Evo zato je to, a ne da se vi, da niste imali. Dapače imali ste utvrđene sukobe interesa. Ali na žalost oni su ostali u zraku jer se nisu mogli dalje dokazati i procesuirati jer nije bilo odgovarajućih zakona. Hvala. Odgovor na repliku. Kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Ne vjerujem da ste vi ponosni na ovu situaciju koja se dešava u Hrvatskoj jer na to nitko nije ponosan niti sretan da je jedan premijer hrvatski završio tu gdje je završio. To ne može biti na čast Hrvatskoj ni u kojem slučaju. I zato kažem da mi je čudno kada vi to ističete kao neku komparativnu prednost Hrvatske u ovoj situaciji. reći ću vam jednu drugu stvar. Vi ste sada svojom izjavom rekli i na neki način priznali da ste u HDZ-u mazohisti, pa ukoliko je postojalo korupcije u 2000. do 2003. godine pa kako to da je vi niste kažnjavali onda šeste, sedme, osme. Pa nije moguće da želite kazniti samo HDZ-ovce gospođo Lovrin? Pa nemojte biti tako mazohistični. Kako to da vi sedam godina niste istražili te afere o kojima ste sada nabrojali. Ili imate popust prema SDP-u

jer je zastupnik iznosio nešto što ja uopće nisam rekla. Dakle, ja nisam rekla da smo ponosni na to što je bivši hrvatski premijer u zatvoru. Ne, nego zato što smo izgradili mehanizme da se protiv počinjenih djela korupcije možemo efikasno boriti. Dobro. Kolega Jelušić vi ste strpljivo čekali. Izvolite. Vi ste na redu. **Jelušić, Ivo (SDP)** Da, tko čeka taj i dočeka. Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade. Teško je nakon ove rasprave koja traje već par sati reći nešto novoga, a s druge strane ne bih htio nešto preskočiti ili ne bih htio ponavljati. Ali s druge strane moram biti koliko toliko konzistentan pa ću nastojati dakle nešto preskočiti, a pri tome ostati koliko toliko konzistentan u onom što hoću reći. Dakle, Zakon o sprječavanju interesa bombastično ime, bombastičan naziv. Da li je zakon i takav dalo bi se o tome razgovarati. Da, bitna je tu djelatnost sprječavanja interesa. Ali da prevedemo to na jednostavan rječnik. Dakle, nama treba zakon ili rješenja takva koja će spriječiti da bilo koga tko obavlja bilo kakvu javnu djelatnost pogoduje sebi, svojima. Kad kažem svojima mislim dakle i obitelji i familiji i prijatelje, poznanice pa i onima kojima nije blizak, ali može pogodovati iz nekih drugih razloga. E da li to ovaj zakon rješava? To je ono o čemu trebamo razgovarati i da vidimo možemo li takav zakon donijeti u ovom Saboru. Kad govorimo o tome da vidimo dakle prvo na koga se odnosi. Kod dužnosnika mislim da bi tu trebalo u nekim stvarima i proširiti. Bilo je na određeni način i riječi danas ovdje u Saboru. mi imamo ljudi koji nisu dužnosnici u smislu kako ga ovaj zakon tretira ali na primjer netko tko je na čelu nekog odjela ili upravnog tijela koje velikom gradu ili županiji koje izdaje građevinske dozvole ima veću moć i veću mogućnost da nekome pogoduje nego neki načelnik općine čiji je budžet dva milijuna kuna. kuna. On to ne može jer prije svega nema sredstva jer mu je mali proračun, a s druge strane u tim malim općinama se zna što tko ruča, a kamoli što kakav tko ugovor potpisuje. To ne znači da ne treba obuhvatiti njih, ali treba proširiti dakle na koji obavljaju javne ovlasti, koji obavljanjem tih javnih ovlasti mogu nekome potencijalno pogodovati. To u smislu bilo bi potrebno proširiti, dakle ovaj popis dužnosnika ne na ovaj način dakle administrativno samo obuhvatiti funkcije, nego zaista istinski onaj tko je u poziciji da nekome pogoduju obavljajući svoj posao, a taj posao je javne namjere. S druge strane neke stvari su preširoko postavljene kad govorimo o članovima obitelji, a koje zakon tretira, pa se tu ubrajaju braća, sestre koje obično imaju svoju obitelj. Dakle, po meni je obitelj onaj tko s nekim živi i obitava, dakle a drugo je familija itd. Prema tome, u tom smislu treba možda pojašnjenja napraviti. Kad je riječ oko poslovnih subjekata koji potencijalno mogu doći zbog dužnosnika koji u njima imaju udjela ili su prenijeli udjele itd. Mislim da tu stvari treba postaviti maksimalno transparentno. Dakle, nikoga ne favorizirati, ali nikoga ni unaprijed kako da kažem onemogućiti ili spriječiti da ne može uopće ući u tržišnu jednu utakmicu. Prema tome, svaki pravni subjekt treba imati iste šanse za natječaj na javnom natječaju raditi s bilo kojim državnim tijelom i tijelom lokalne samouprave. Ali da se to zna, da je to bude objavljeno, da je to transparentno i da se vidi da je to trgovačko društvo, obrt ili već nekoga tko ima određene javne ovlasti pa nek' se vidi, pa neka ga se upravo kontrolira, a ne da se traže drugi načini. I na koncu odnosno nije pri kraju, ali hoću reći kakav god zakon donesemo i kakve god ovdje ugradimo stvari nema od toga puno posla. Imamo mi puno dobrih zakona ali se ne primjenjuju. Bit je u ovom povjerenstvu da li će ono primjenjivati taj zakon onako kako bi ga trebalo. Ovako kao što je predloženo sigurno da ga neće moći, jer govoriti pod firmom depolitizirana, depolitizacija povjerenstva u stvari je vrlo, vrlo na labavim nogama. Kako netko može biti politički neovisan ako ga se bira u Sabor i prostom većinom, dakle saborskom većinom. Ne znam koliko taj koji na taj način može biti zaista politički neovisan pa i prilikom izbora i kasnije u svom radu. S druge strane mandat i kolega Maras je malo prije govorio oko toga pet godina. Slažem se sa ovime što je kolega Maras rekao. Upravo je zato napravljeno, dakle da se premosti sljedeći mandat Vlade, da se sad postave ljudi koji će odgovarati sadašnjoj parlamentarnoj većini, da izdrže naredne četiri godine i dočekaju novu vladu nadajući se da će nova većina nakon 5 godina biti kao što je i sada, jer je, to se očito vidi iz intencije ovog zakona, jer kao što je maloprije rečeno oni su, dakle ti članovi povjerenstva na ovaj zakon imenovani su praktički nesmjenjivi. Prema tome ovdje se, bilo je riječi dakle da je ovo neustavno itd., ja nisam stručnjak za ustavno pravo, ali mogu reći s aspekta parlamentarne demokracije da sigurno ovo nije u duhu parlamentarne demokracije. Parlamentarna demokracija nije idealan sustav, politički sustav, ali boljeg nema, boljeg nitko nije izmislio, prema tome i mi je gradimo već 20 godina, zašto dovodimo u pitanje temelje parlamentarne demokracije? A temelji parlamentarne demokracije su da onaj tko dobije povjerenje građana ima većinu, ima vlast, onaj, oporba da je kontrolira. Onaj koji ima vlast taj je u poziciji prije svega da nekome pogoduje, daleko više nego onaj što je u poziciji, prema tome dajmo prepustimo opoziciji bez obzira tko to danas je, tko će to sutra biti da on taj bude koji će i na taj način izvršavati svoju i ustavnu funkciju, ali i funkciju koju mu omogućava sustav ili bit parlamentarne demokracije, to je da kontrolira izvršnu vlast. Prema tome dajmo nađimo takvo jedno rješenje koje će zaista biti u funkciji sprječavanja sukoba interesa, a ne u funkciji ove ili one parlamentarne većine, pa da opet za godinu dana se taj zakon mijenja jer netko drugi sad ima većinu pa ispravlja nečije greške. Prema tome neka unutra bude predstavnici i političkih stranaka, neka predstavnik oporbe bude na čelu toga bez obzira tko je oporba sada ili tko će biti poslije, neka unutra bude i ljudi koji su iz javnog života, dakle politički neovisni dapače, pa neka na taj način dakle dođemo do rješenja. I još jedna stvar. Maloprije je rečeno da je ovim obuhvaćen negdje oko 2 i pol tisuće dužnosnika koji podliježu ovom zakonu. Ako proširimo još ta, vjerojatno će biti potrebe za proširenjem još puno da ne kažem previše ljudi. Razmislimo i o tome da bude jedan zakon, ali više povjerenstava, povjerenstvo koje će pratiti ono što se događa za dužnosnika na državnoj razini, povjerenstva koja će pratiti određene dužnosnike na lokalnoj razini. Svako za svoju razinu da ima povjerenstvo na temelju istih ovlasti, istog zakona, pa ako hoćete i jedinstvene baze podataka. Dakle da na taj način zaista omogućimo da oni u Zadru kontroliraju svoje lokalne …/Ne razumije se./… koji su u Zadru, ali u Zagrebu da se kontrolira dakle ono što je državna vlast. Prema tome ako je zaista cilj napraviti korektan zakon i ako ima parlamentarna većina i Vlada časne namjere, ne vidim razloga da se sve, ovi kvalitetni prijedlozi …/Ne razumije se./… uzmu u obzir, da se usuglase, i da dođemo do zakona koji ćemo ako treba a zašto ne i konsenzusom donijeti ako postoje čiste namjere. Ako ne postoje onda ćete ga vjerojatno donositi svojom parlamentarnom većinom. Hvala lijepa. Hvala kolega Jelušiću. I došli smo do zadnje prijave za raspravu, a to je uvaženi kolega Deneš Šoja. Izvolite kolega. Hvala lijepo potpredsjedniče, cijenjeni državni tajniče i suradnici, kolegice i kolege. Dnevnik je prošao i prognoza vremena i moramo se završiti, jer nećemo moći ni treći dnevnik pogledati. Ja kad sam čitao ove materijale, onda sam u obrazloženju, u ovoj zadnjoj rečenici pročitao da će to, taj zakon zahtijevati određena sredstva. Pa sam onda pokušao sam doći do podataka, s obzirom na članak 8. gdje se nabrajaju i ti dužnosnici koliko je to ljudi, i doista sam procijenio grubo da bi to moglo biti negdje blizu 2 tisuće, a sad čujem ovdje možda precizniji podatci da je to 2 I ja ću skratiti doista svoju diskusiju. Samo dvije, tri riječi, jer je više toga rečeno što sam ja isto planirao. I u tom kontekstu, ako taj problem za toliki broj ljudi, a moguće da će biti više, sagledamo vezano za članak 23., 25. i 26. onda bojim se da će vrlo teško biti tom povjerenstvu i toj stručnoj službi praviti te provjere za sve te dužnosnike od Cavtata preko Opatije do Belog Manastira. Ja bih više bio sklon ne na ovaj prijedlog što je kolega maloprije rekao, nego da se možda razmotri i to ako ne po županijama, ali po regijama, jer ipak ljudi dole na terenu bolje poznaju svoje da tako kažem politički biznismene. Oni znaju, teško će to biti ovdje u središtu, u glavnom gradu, u Zagrebu sve to skupa obuhvatiti i realno ocijeniti, jer inače me i to malo brine ovdje u članku 26. kad se se primijeni ova lijepa formulacija koja je ovdje data, da se utvrdi nesrazmjer između prijavljene imovine i prihoda, jer onda se prema ovome članku 26. na kraju kaže da će se o tome obavijestiti nadležne državne institucije. I tu završava onda cijela priča. Nadležne državne institucije će, poreska, USKOK, ne znam inspekcije razne pokrenuti postupak, i to može potrajati i do kraja mandata, pa možda i dalje. I zato bih ja predložio, iako je to jako teško, kada bi se tu mogao odrediti nekakav rok, da se to, krajnji rok možda utvrdi, onda o čemu se radi kod određenog dužnosnika. I ovdje u članku 30. gdje se govori o izboru, o općem ovom većinom, a ne dvotrećinskom, mislim da ovdje u kriterijima je naznačeno da ti članovi povjerenstva, jedan od uvjeta je da u posljednjih 5 godina ne mogu biti članovi političkih stranaka. I to treba da daje nekakvu garanciju, a inače mislim da postoji raspoloženje i možda i nema razloga doista da ne bude dvotrećinska većina, da se to konačno i razmotri. Evo hvala lijepo. Samo toliko. Hvala lijepo kolega vama. Evo za riječ se javio, budući smo iscrpili sve prijave za raspravu, uvaženi državni tajnik, zaključno. Izvolite, u ime predlagača.

ono što mogu vrlo kratko reći u pola 9, a to je da je sigurno racio ovoga zakona bio uspostaviti učinkovitiji mehanizam sprječavanja sukoba interesa no što se to čini sadašnjim zakonodavstvom, i čini nam se da je to, kad rezimiramo sve rasprave odbora, klubova, i velike većine zastupnika i podržano, i koncepcijski podržano. isto tako ne valja vas uvjeravati, ali je sasvim sigurno i istina da ovaj zakon nema nikakvih skrivenih namjera, da je on izraz onoga najboljega što se pokušalo učiniti da se ovaj mehanizam, instrumentarij napravi što boljim i što provedljvijim. Ono što se moglo izabrati i što su rasprave ustvari pokazale i pokazale da se moglo birati između 2 koncepcijska modela. Između ovoga parlamentarnoga i ovoga neovisnog tijela tijela koje je birano od strane Parlamenta. Meni se čini da, bilo je i pitanja da li je sve to ustavno pravno, bilo je i teških kvalifikacija, zadiranja u ustavno-pravni poredak. Može se, svako se to pitanje, sa ustavno-pravnog motrišta može se promotriti svako od tih rješenja. Meni se čini da je vrlo teško kvalificirati jedno i drugo neustavnim rješenjem. Ovo je bio izbor koji je Vlada ponudila. Ono što pokazuju rasprave da je ključ rješenja u svakome, da je ključ povjerenja i provedivosti ovog zakona ustvari kvaliteta povjerenstva koje bude rješavalo u postupku suzbijanja sukoba interesa. Odbor za Ustav i Poslovnik proveo je jednu dugu raspravu o kojoj će Vlada povesti računa između 2 čitanja i vidjeti da li je ova većina od dvije trećine koja bi birala to tijelo to tijelo ustvari pravi garant da će se doći do što kvalitetnijega izbora pravih, neovisnih stručnjaka koji će onda moći i garantirati kvalitetnu provedbu ovoga zakona. Nadamo se da će sa ovim svim dopunama, inače ne bih htio ulaziti u sve ocjene svih ovih instituta da li su sankcije presnažne ili su preslabe. Ima i jednih i drugih mišljenja. Htio bih samo Htio bih samo uvjeriti da u ovom zakonu nigdje ne stoji da će ovo povjerenstvo oduzimati bilo kome mandate. Ono jednostavno takav mandat I zbog toga će biti potrebno između 2 čitanja učiniti još jedan dodatni napor, rezimirati cijelu ovu raspravu, dobro, dobro promisliti i u jednom, ja se nadam ozračju većega povjerenja, donijeti sa što većim stupnjem konsenzusa ovaj značajan zakon. Ja vam se zahvaljujem. Hvala vam lijepo na kratkom i jasnom obrazloženju. S vjerom da će se to sve tako i događati. Ovime i zaključujem ovu točku. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra nastavljamo u 9,30 kao što je uobičajeno. Točka dnevnog reda je 6. Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica. u 12 sati je glasovanje sutra, želim vam ugodno večer, dobru večeru i čuvajte se sukoba interesa.